Budući da smo iscrpili ovaj dio prelazimo na slijedeću točku: - Godišnji financijski izvještaj Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2015. godinu. Podnositelj je Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Zbog obimnosti izvješća se nalaze na saborskoj web stranici, a po jedan primjerak u pisanom obliku dostavljen je klubovima zastupnika. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Dušan Tomašević predsjednik uprave HBOR-a. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici dozvolite mi da vas ispred HBO-a izvijestim o rezultatima poslovanja u 2015. godini. Godišnji financijski izvještaj koji se podnosi Hrvatskom saboru na potvrdu revidirani su od strane neovisne revizorske tvrtke Ernst & Young. Revizor je u svojoj izvješću dao pozitivno mišljenje usklađenosti financijskog izvještaja za 2015. godinu s relevantnim financijsko-računovodstvenim zakonodavnim okvirom koji je usvojen i na snazi je u RH i EU. Podsjećam kako je do danas poslovanje HBOR-a u 15 navrata bilo i pod nadzorom Državne revizije. Zadnji nalaz Državne revizije izvršen je 2014. godine te su nakon svake revizije izrađena bezuvjetna mišljenja što uz godišnju reviziju neovisnih revizorskih tvrtki kao i pozitivne ocjene međunarodnih rejting agencija sada … ukazuje na transparentnost poslovanja i izvještavanja HBOR-a. Prije nego li vas izvijestim o financijskim rezultatima osvrnuo bi se na poslovne aktivnosti HBOR-a u 2015. godini. Po prvi puta banka je u 2015. premašila brojku od 2000 odobrenih kredita kredita a ostvarena kreditna aktivnost je druga po veličini od osnutka banke. Najviše je iznosila 2012. godine u visini od 10,2 milijarde kuna kad su se provodili programi A i A+. U 2015. HBOR je hrvatskog gospodarstvo podržao sa 12,2, milijarde kuna. Kroz kreditiranje plasirano je 7,8 milijardi kuna, izdana joj je garancija u visini 3 milijarde kuna i osigurano izvoznih poslova u visini od 1,5 milijardu kuna. Povećanjem kreditne aktivnosti zabilježeno je u svim segmentima a najaktivniji korisnici HBOR-ovih kredita bili su mali i srednji poduzetnici kojima je odobreno 2147 kredita ili 94% od ukupnog broja odobrenih kredita u iznosu u iznosu od 3 milijarde i 180 milijuna kuna što je za milijardu kuna ili 51% više nego u 2014. godini. Kreditiranje izvoza i turizma također bilježi povećanje od 14%. Osiguranje izvoznih poslova zabilježio je rast od 45% u odnosu na 2014. godinu. Banke je u 2015. godini podržala hrvatske izvoznike s ukupno 6,8 milijardi kuna i to kroz kreditiranje, osiguranje, izdavanje izvoznih … garancija. Uz povećanje kreditne aktivnost vrlo značajan pokazatelj je i povećanje udjela investicijskih kredita na 82%. Ovakav udio investicijskih kredita HBOR nije bilježio niti u razdobljima prije financijske gospodarske krize a isti rezultat niza mjera za snažnije poticanje investicija poput sniženja kamatnih stopa, produženja rokova otplate kredita i drugi provedenih mjera. Promjena trenda pozitivan je pokazatelj koji se zasigurno pozitivno odražava i na BDP. Promatrajući po djelatnostima koje je banka podržala u prošloj godini najzastupljeniji proizvodne su djelatnosti, prehrambena industrija, metalo-prerađivačka, elektro industrija, proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, prva drvna industrija, poljoprivreda, ribarstvo a kod usluga najzastupljeniji je turizam. Sveukupno 23,6% od iznosa kredita odobreno je za projekte u industriji, 19,8% za turizam, a ostale su bile prisutne grane građevinarstvo, poljoprivreda, ribarstvo, trgovina itd. Ostvarene brojke rezultat su niza novih mjera koje je HBOR poduzeo tijekom prošle godine. Podsjećamo da je HBOR s ciljem pomoći gospodarstvenicima tijekom 2014. godine produžio trajanje privremenih mjera sniženja kamatnih stopa za 1% za nove investicije. Mjere su produžene za 2016. godinu a razmatramo da je produžimo i za 2017. godinu. Uvedeni su novi programi kreditiranja namijenjeni olakšanju i poticanju apsorpcije EU fondova te novi programi namijenjeni kreditiranju izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije. HBOR trenutno provodi 31 program kreditiranja u kojima su javno i transparentno opisani svi mogući korisnici, uvjeti i kriteriji kreditiranja banke. Sve europskim investicijskim fondom zaključen je ugovor o garanciji u okviru … programa konkurentnosti i inovacije te je započela provedba novog programa mikrokreditiranja uz potporu EU koji je omogućio kreditiranje poduzetnika sa desetak, do desetak zaposlenih uz smanjenje uvjeta osiguranja kredita. S ciljem povećanja brzine i dostupnosti pojedinih kredita HBOR je započeo s provedbom dogovaranja okvirnih poslovnih kredita bankama, a novost je i suradnja s leasing kućama. Od navedenih 7,8 milijardi kuna odobrenih kredita 43% odobreno je putem poslovnih banaka, a 57% izravnim kreditiranjem korisnika. Kako što je i vidljivo banka je iz godine u godinu povećava udio izravnog kreditiranja a kao odgovor na smanjenje dostupnosti dugoročno kreditnog financiranja u domaćem gospodarstvu posebice u pojedinim ciljanim skupinama kao što su mali i srednji poduzetnici, izvoznici i turisti, odnosno turizam. HBOR kao protuteža smanjenoj kreditnoj aktivnosti poslovnih banaka, unatoč navedenom po uzoru na ostale razvojne i izvozne banke, banka HBOR i nadalje nastoji održati suradnju s poslovnim bankama s obzirom da je isto preduvjet za održavanjem i održivo financijsko praćenje domaćih poduzetnika. Što se tiče financijskog poslovanja i rezultata u 2015. godini HBOR je u prošloj godini ostvario financijski rezultat u visini od 205,2 milijuna kuna. Ostvareni je financijski rezultat viši je za 22% u odnosu na 2014. godinu. Veće ostvarenje dobiti u 2015. godini rezultat je najvećim dijelom smanjivanja rashoda i to za 37,8 milijuna kuna. generiraju 98% ukupnog prihoda i u 2015. godini i niži su za 3% u odnosu na 2014. Ovaj trend prvenstveno je rezultat provedbe mjera sniženih kamatnih stopa koju banka provodi od 2012. godine i utjecat će na kretanje kamatnih prihoda i u budućem razdoblju. Potrebno je naglasiti kako je banka kroz održavanje provedbe mjera sniženih kamatnih stopa nastojala podržati sve nove investicije u industriji, poljoprivredi, turizmu i energetskoj učinkovitosti, a pozitivni rezultati su vidljivi i u ranije navedenim brojevima. Kamatni rashodi čine 2/3 ukupnih rashoda i u 2015. godini bilježe smanjenje za 3% u odnosu na četrnaestu kao rezultat korištenja kreditnih linija posebnih financijskih institucija kao što su EIBS, CEB, Svjetska banka, ali i sniženja razine zaduženosti HBOR-a i to u 2013., četrnaestoj i petnaestoj godini. Tijekom te tri godine HBOR je redovno i privremeno otplatio preko 5 milijardi kuna. Prije svega govorimo o privremenoj zatvaranju kreditnih obveza koje su sa aspekta cijene i ročnosti istih manje povoljne u trenutnim tržnim uvjetima. Sukladno Zakonu o banci cjelokupni financijski rezultat raspoređuje se u statutarne rezerve i na taj način se jača kapitalna osnovica banke a i omogućuje daljnje jačanje poslovne aktivnosti banke i preuzimanje većeg rizika. Ukupna imovina HBOR-a na dan 31.12.2015. godine iznosila je 25,5 milijardi kuna, te je za jedan posto smanjena u odnosu na početak godine. Smanjenje imovine najvećim dijelom rezultat veće otplate kreditnih zaduženja od povlačenja sredstva zaduženja. Svakako je potrebno istaknuti da je HBOR u 2015. godini očuvao kvalitetu portfelja te je 86,6% portfelja čine potpuno naplativi plasmani. 10,8% čine djelomično naplativi plasmani, a 2,6% nenaplativi odnosno neoprihodojući plasmani. Stopa potpuno naplativih plasmana povećana je za 1,3% u odnosu na 2014. godinu, a što govori u prilog razboritom upravljanju kreditnom aktivnošću HBOR-a i primjeni dobrih bankarskih praksi. Djelomično naplative i nenaplative plasmane prije svega čine plasmani. Dužnicima nad kojima je otvoren stečajni postupak sveukupno 73 dužnika s iznosom potraživanja od 570 milijuna kuna. Dužnicima koji su zatražili otvaranje ili su u postupku rješavanja predstečajne nagodbe sveukupno 72 dužnika s iznosom potraživanja od 768 milijuna kuna. Dužnicima sa kojima se vode pregovori oko restrukturiranja plasmana, te utuženim dužnicima. Na kraju osvrta na kretanju u financijskom poslovanju dodao bih kako je RH u 2015. u osnivački kapital banke uplatila 32,9 milijuna kuna što je napravila i u tijeku ove godine prije mjesec dana. I do visine osnivačkog kapitala od 7 milijardi nedostaje još 460 i nešto milijuna kuna. Budući da se nalazimo gotovo na kraju 2016. godine dozvolite mi da vam ukratko predstavim glavna ostvarenja u ovoj godini. U prva tri kvartala 2016. godine nastavili smo sa ubrzanim kreditnim aktivnostima odobreno je 11 više posto, 11% više sredstava u odnosu na prethodnu godinu, a ovu godinu odobrenih kredita bilježimo rast od 47%. Tijekom 9 mjeseci odobrili smo 6,3 milijarde kuna kredita i podržali preko 2000 projekata. Izdali smo garancije u vrijednosti od preko milijardu kuna i osigurali 890 milijuna izvoznih poslova. Za potrebe nastanka povoljno financiranje hrvatskih gospodarstvenika pribavili smo 400 milijuna eura od Europske investicijske banke. Upravo je suradnja s posebnim financijskim institucijama omogućila banci povoljnije uvjete kreditiranja domaćih poduzetnika i u razdobljima protekle gospodarske krize. U rujnu smo započeli s provedbom kreditiranja inovativnih poduzetnika uz potrebnu garanciju EIF-a, odnosno Već sada vrlo povoljno kamatne stope za inovativne male i srednje poduzetnike niže su za 0,422 do 0,572 bazna boda. Banka je unutar ovog proizvoda ugovorila kreditni …/Govornik se ne razumije./… od 20 milijuna eura, te će model provedbe uključivati izravno financiranje banke preko postojećih programa kreditiranja čime se olakšava provedba ovog proizvoda. HBOR se uključuje u inicijativu za zapošljavanje mladih koji je pokrenula Europska investicijska banka, a kroz koju se financira i ulaganje malih i srednjih poduzetnika, obrazovanje i vještine kao i zapošljavanje mladih ljudi. Osnovna značajka inicijative je ušteda na kamatnoj stopi. Ukupno sniženje kamatne stope iznosi 50 baznih bodova, a primjenjuje se na 15 bančinig programa neovisno o tome odobrava li se kredit izravno ili putem poslovne banke. Ujedno u 2016. godini se u suradnji sa Hrvatskom narodnom bankom započelo s pripremama za proces …/Govornik govori čija provedba bi trebala započeti 1. travnja 2017. godine, znači pregled kvalitete imovine HBOR-a. Vjerujem da sam Vjerujem da sam vam uspio u ovom kratkom izlaganju predstaviti sva naša ostvarenja kako u 2015., tako i u 2016. godini. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem gospodinu Tomaševiću. Prvi koji se javio za repliku je zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodin Tomašević u svojoj raspravi istaknuo rezultate HBOR-a u protekloj i u ovoj godini. I ono što veseli mene posebno je porast kredita malim i srednjim poduzetnicima, a ono što je posebno naglasio nekoliko puta u izlaganju koje smo pozorno slušali je ulaganje u turizam. To se vidi i iz izvještaja 2015. godine gdje je na stranici 22. od pet, šest projekata koje su istaknuli kao ja bih rekao one s kojima se najviše možda i hvale i ponose. Znači od tih pet projekata čak 4 su vezana direktno za turizam. Zašto ovo govorim? Zbog toga šta navedenom i već danas raspravljenom poreznom reformom HDZ-a i MOST-a dolaze u pitanje mnogi projekti pogotovo malih i srednjih poduzetnika financirani preko HBOR-a. Jer ako radite poslovni plan na narednih 10, 15 godina i odjednom preko noći bez konzultacije sa zainteresiranom javnošću, političkom voljom dignete jednoj grani 12% trošak sa 13 na 25% ti planovi više ne vrijede. I šta dolazimo, u koju situaciju dolazimo? Dolazimo prvo da naši poduzetnici će vjerojatno imati velikih problema s otplatom kredita HBOR-u, drugo, da se danas u ovom trenutku ili za 2017. godinu neće javljati novi projekti jer to više neće biti toliko isplativo i neće biti na neki način moguće odfinancirati projekt i naravno, smanjit će kreditna aktivnost HBOR-a jer ljudi neće tražiti te novce. Znači radimo štetu sa poreznom reformom HDZ-a a najviše u ovom primjeru se može vidjeti oko turizma odnosno oko onih projekta koje je HBOR financirao protekle godine. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Maro Kristić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Tomašević, ja bih prije svega u ime kluba htio pohvaliti vaše kreditne aktivnosti, zaokret prema izvoznicima jer to je pravi put za izlazak hrvatskog gospodarstva iz krize. I postavio bi pitanje s obzirom na ovih 17,5% loših kredita, koliko od tih 17,5% se odnosi na kredite koji su odobreni mikromalim i srednjim poduzetnicima, a koliko na one kredite koji su odobreni velikim poduzetnicima i o kojim iznosima je riječ? Hvala.

Lijepi su ovi postoci koji se govore kada se kaže da je 53% povećanje kreditiranja u odnosu na prethodnu godinu za male i srednje poduzetnike. Ali kada pogledamo da je to samo 128 onih koji su koristili, onda se ja pitam što je to bilo godinu prije, ako je 53% povećanje? Mene malo interesira kakva je sada situacija, da li su se nešto uvjeti mijenjali jer bilo je tu dosta problema oko samih uvjeta, pravilnika koji su posloženi uopće sa kreditiranjem tko sve može dobiti kredit. Ono što me zabrinjava u ovome izvješću je činjenica koju ste i sami napomenuli da su krediti za poljoprivredu među onom grupacijom Ostali, a ustvari bi HBOR po svim onim nekim razgovorima i raspravama koje su bile trebao biti glavna kreditna institucija upravo za poljoprivrednu proizvodnju, što se je to događalo, zašto u 2015. godini poljoprivredni krediti su u kategoriji Ostali? Jer nije bilo interesa ili je bilo nešto drugo u pitanju? Zahvaljujem zastupniku Hrgu. Prvi klub koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika SDSS-a i njihov predstavnik Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče uprave HBOR-a, kolegice i kolege. Nakon niza izvještaja koje smo primali u Hrvatskom saboru, ovo je izvješće koje nosi i sadrži u sebi neke od pozitivnih i ohrabrujućih elemenata. Šteta je što ti pozitivni ohrabrujući elementi nisu mogli doći ranije ili bolje rečeno što nisu došli ranije.

kreditnoj, razvojnoj su poticanje utemeljenja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva, s obzirom na činjenicu da preko 90% našeg ukupnog poduzetništva zapravo spada u kategoriju malog i srednjeg. To je To je od iznimne važnosti i od iznimnog značaja. I isto vrijedi za poticanje izvoza, za razvitak turizma, za financiranje razvitka poljoprivrede i posebno za poticanje korištenje EU fondova kao i inovacija i razvoj novih tehnologija. Podatke koje smo dobili u ovome izvještaju za koje sam rekao da su u najvećoj mjeri ohrabrujući i pozitivni govore sljedeće, da je banka bilo kreditiranjem, bilo osiguravanjem izvoznih potraživanja i izdavanjem garancija podržala 2.589 projekata hrvatskih gospodarstvenika i osigurala ukupno 12 milijardi 400 milijuna u odnosu na 2014. godinu HBOR je podržao 127% više projekata s dvostruko većim iznosom nego što je to bilo u odnosu na 2014. To To je iznimno značajan korak i iznimno značajna novina, 2,5% više, uzmimo samo kredite, ukupno je odobreno u 2015. 2.285 kredita u iznosu od 7,8 milijardi kuna od čega 7,3 milijarde se odnosi na novo odobrene kredite, što je dvostruko više nego 2014. godine. To je ohrabrujuće. I zapravo ne znamo što se dogodilo u banci da se događa taj preokret, ali još ću se vratiti na to pitanje. Drugi važan i značajan podatak koji se može vidjeti iz grafikona na 10. stranici koji prati odnos između ulaganja u investicije i ulaganja u obrtna sredstva u razdoblju od 2010. do 2015. I može se vidjeti kako je došlo do potpunog preokreta, 2010. oko 80% sredstava je išlo za obrtna sredstva, kredita je išlo za obrtna sredstva a tek 20% za investicije. Sada je stvar potpuno obrnuta. To je vrlo značajan pokazatelj, iznimno važan pokazatelj za promjenu u našem gospodarstvu, u našoj ekonomiji. Da li ono odražava ukupno stanje, ja to ne mogu reći ali ova slika indicira ili upućuje na izniman porast investicijskih tokova unutar naše ekonomije. Još jedna stvar je vrlo ohrabrujuća. Dakle tokom posljednjih 10-ak godina najveći broj plasmana koje je imala Hrvatska banka za obnovu i razvoj išlo je preko poslovnih banaka. Vi ste u ovom razdoblju, dakle u odnosu na 2014. i 2015. tu uspjeli preokrenuti tako da i 57% plasmana ide direktno. Što naravno plasmane bankama čini, korisnicima, građanima, poduzetnicima čini i dostupnijim a vjerojatno i jeftinijim. I sasvim sam siguran bržim kada je u pitanju postupak dobivanja. Također, broj novo zaposlenih u projektima koje je HBOR podržao gotovo je 3,3 tisuće, što znači 59% više nego u razdoblju 2014. godine. To su iznimno važne i iznimno ohrabrujuće činjenice. Pozdravljamo i politiku smanjenja kamatnih stopa. Dakle privremene mjere sniženja kamatne stope sa za 1%-tni bod, za nove investicije sasvim sigurno djeluju ili mogu djelovati ili djelovale su stimulativno što što pokazuju podaci koje smo malo prije stekli. I činjenica da ti krediti se mogu dobiti na rok od 17 godina sa počekom od 2 do 3 godine također pružaju jednu vrstu garantne sigurnosti za sve one koji ulaze u riskantne investicijske poslove. Jednako tako i za izvoznike početnike gdje kamatna stopa iznosi oko 2% kao i za programe u kreditiranju gospodarstva gdje je stopa od 6% isključena a ostale su samo stopa od 2, od 4% odnosno prosječna stopa od 3%. Ukoliko se radi o investiciji na koju se primjenjuje privremena mjera sniženja stope. Postavlja se pitanje gospodine Tomaševiću zašto ne ranije? Što je priječilo upravu da to ne napravi i 2014.? Da li nepovoljne političke okolnosti, da li neki drugi razlozi? Ali nema nikakve sumnje da su ove mjere iznimno djelovanje i pokazuju se učinci o kojima sam govorio na početku. Uvođenje novih programa i izmjene postojećih posebno kada je po srijedi povećanje apsorpcijskih kapaciteta korištenja sredstava EU-a i fondova EU-a, o tome smo često razgovarali povodom neke druge teme. I može se vidjeti da je kada su po srijedi plasirana sredstva za pomoć oko projekata EU da je iznos tih projekata tek negdje oko 150 ili tako nekako, broj projekata, iznos sredstava je negdje oko 7 stotina milijuna kuna što u odnosu na 3 milijarde i nešto kuna koje su se osiguravale kroz većinu kredita nije mali iznos, ali mali je broj kredita. Drugim riječima umjesto da se umnoži i poveća multiplikacija korištenja sredstava iz EU-a i europskih fondova mi zapravo konstatiramo na najmanji dio malčiranja projekata sa sredstvima EU-a još uvijek imamo ovdje. Što pokazuje da nadležna ministarstva poljoprivrede, razvoja posebno i europskih fondova, gospodarstva općenito, sa vama očito moraju osmisliti posebnu strategiju kako to povećati. Ali ne da pričamo kao što pričamo svaki put više-manje kada dođe ta tema ovim povodom ili nekim bliskim povodom u sabornicu nego da stvarno osmislimo način kako će se taj broj sa 150 ili 160 od nekih 2500 projekata povećati na barem 500. Vaša odluka da pomažete izradu projektne dokumentacije, vaša odluka da pomažete sniženjem stope koja kreće od 3% je u svakom slučaju za pozdraviti. Posebno je za pozdraviti ova vaša odluka za financiranje projektne dokumentacije. U nekim područjima i u nekim slučajevima to predstavlja nepremostivu i neprevladivuu zapreku za ljude koji bi htjeli krenuti u neku vrstu razvojnog projekta bilo u poljoprivredi, bilo u turizmu, bilo u zaštiti okoliša ili malom poduzetništvu, neprevladivu. Ono što mi se čini gospodine Tomaševiću o čemu bi još trebalo voditi računa jeste pitanje što ćemo sa edukacijom. Što ćemo i kako ćemo osigurati sredstva da pomognemo ljudima da ne plaćaju neću reći za ništa loše i ne mislim ništa loše kada govorim o privatnim tvrtkama koje naplaćuju usluge edukacije. Trebaju postojati i nema nikakve sumnje da ih treba ohrabrivati da ih ima više jer je i to način zapošljavanja i to je način poticaja u razvoju. Ali kako što osiguravate poticaje fondovima, kao što osiguravate podjelu rizika bankama pa bilo bi dobro da i ovdje osmislite program koji bi radio u tom pravcu da ti ljudi koji imaju ideju ali strah je jači od te ideje, nedostatak sredstava je mnogo veći od te ideje. Ukupan iznos sredstava za malo i srednje poduzetništvo koje se koristi podsredstvom HBOR-a je 3,2 milijarde ili po broju projekata to je 94% projektnih zahtjeva koji su podneseni ako ja točno čitam vaš izvještaj. Dakle 2285 podnesenih zahtjeva, odnosno zaprimljenih zahtjeva, obrađenih zahtjeva i procesuiranih zahtjeva. Od toga malo poduzetništvo 2147, dakle 94%. Ali kad pogledate iznos osiguranih sredstava onda je golema razlika, golema razlika između onih na početku dakle 12,4 milijarde ili 7,8 milijardi koji se odnosi na kreditiranje. Dakle tih 4,6 milijardi ako ide za infrastrukturu što je također naša nužnost i naša neophodnost kako pretpostavka razvoja bilo koje ozbiljnije grane gospodarstva kao što su ceste bile pretpostavka za turizam tako željeznice moraju biti pretpostavka za bilo koju drugu vrstu gospodarskoga razvoja. Što učiniti da se taj omjer poboljša? Što učiniti da se korelacija između činjenice da gotovo 95% našeg gospodarstva čini malo i srednje poduzetništvo? Gospodin Maras to svakako zna bolje od mene pa će me korigirati ako griješim u nekom postotku, pa i vi gospodine predsjedniče uprave. Ali korelacija osiguranih kredita za malo i srednje poduzetništvo i onoga što stoji u portfelju je još uvijek nesrazmjerno tom udjelu u našem ekonomskom portfelju kad je posrijedi malo poduzetništvo. Što učinit da se to promjeni? I ostavit ću manje od minutu za ono što posebno tišti klub koji predstavljam i u čije ime govorim. To su područja koja idu ispod radara, od Belog Manastira do Obrovca kojima banke neće dati kredite, kojima HBOR ne može dati kredite jer nema pripremljenih i osmišljenih programa niti ima posebnu jedinu koja bi se time bavila da smanji rizike za porast loših plasmana i loše naplate kredita i loših ostvarenja kredita. Što učiniti u tom području ako znamo da su ta područja tradicionalno poljoprivredna područja? Ako znamo da su to tradicionalno područja za razvoj šumske industrije, ako znamo da je dobar dio tih područja danas zapravo kao što je to slučaj u Istri, proširenje potencijala turističkih usluga već postojećih turističkih kapaciteta i stvaranja novih? I zato vas pozivamo da razmislimo što učiniti da se taj radar snizi, da ti prostori budu obuhvaćeni i da banka u pravom smislu te riječi bude razvojna banka i za one koji su potpuno nerazvijeni. Hvala vam gospodine predsjedniče. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Pupovcu. Zastupnik Gordan Maras javio se za repliku. Izvolite. Hvala lijepo gospodine Pupovac. S obzirom da ste me pozvali ja ću vam i reći. Znači 99% je tvrtki s manje zaposlenih, 250 u RH u kriterijima koje zadovoljavaju da budu mala i srednja poduzeća. Tako da taj omjer koji ste vi htjeli istaknuti je još i veći ali ja shvaćam da HBOR ne može isključivo pratit taj ja ja bih rekao, tu dinamiku i taj broj kredita prema tvrtkama po udjelu u broju firmu s obzirom da su velike firme u najčešćem slučaju i korisnici velikih investicija, velikih poslova koji idu prema izvozu. Tako da je normalno da HBOR ima nešto manji iznos plasiran prema malim i srednjim tvrtkama ali je dobro da ga uopće ima u ovoj mjeri u kojoj ga ima i dobro je da to rade direktno. Niste istaknuli ali ja ću to istaknuti u svojoj raspravi, 60% kredita HBOR sada daje direktno. Znači oni su dramatično povećali operativu odnosno izbjegli su plasiranje kredita preko banaka i to je nešto što trebamo pohvaliti kod HBOR-a i treba inzistirati da i još više to u budućnosti rade. Jer prije je bilo taj omjer, prije 4, 5 godina je taj omjer bio 20, 30%. Oni su to uduplali. Tako da puno rade prema direktnom plasmanu, puno rade prema plasmanu prema malim i srednjim tvrtkama a puno rade i prema ovome što ste rekli u područjima koja su manje razvijena. Uočit ćete da su oni napravili i određene podružnice baš u tim područjima. Znači imaju i u Lici, i u Gorskom Kotaru koje pokrivaju to područje kako bi ljudi jednostavnije mogli doći tamo gdje tržište, kreditiranje ili financijskih institucija nije toliko razvijeno. Tako da ima i tu određenih pomaka. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Marasu. Budući da nema odgovora na repliku sljedeći klub koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika SDP-a i njihov predstavnik, zastupnik Boris Lalovac. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Prije nekoliko dana ovdje smo imali izvješće guvernera o financijskom stanju u RH gdje se najveći dio tog izvješća odnosio o poslovanju bankarskog sektora u RH u 2015. godini. Danas je pred nama Godišnje izvješće HBOR-a, znači jedne od banaka koja sudjeluje na tom financijskome tržištu. Kada pogledate ta dva izvješća, izvješće što je dao guverner o poslovanju banaka i izvješću koje se ovdje radi o Hrvatskoj banci, obnovu i razvoj vidjet ćete dijametralno u potpunosti suprotne politike bankarskog sektora i odgovornosti u RH. Kada pogledate šta su radile poslovne banke i cijelo vrijeme sam ovdje govorio o društvenoj odgovornosti, a kroz to i o društvenoj odgovornosti guvernera na to poslovanje i utjecaja monetarne politike za razvoj gospodarstva vidjet ćete kroz konkretne brojke koji je ispravni i jedini put da se gospodarstvo u RH zaokrene i koje su zapravo ispravne politike. Ovdje je nešto bilo zapravo uvodno i govoreno u tom dijelu kako su HBOR jednu od svojih mjera je donosio određene odluke o smanjivanju kamatnih stopa i da se prosječne kamatne stope u formiranju za određenih programa Odjela za gospodarstvo da se kreću između 2 i 4%. Kada pogledate poslovne banke koje danas posluju na financijskome tržištu, njihove prosječne kamatne stope nalaze se između 6, 8, da ne kažem i više do 10%. Imate poslovne banke koje financiranju hrvatske poduzetnike po 10% i imate HBOR koja financira hrvatske poduzetnike sa iznosima od 2 do 4%. Sad malo vratimo se na kvalitetu portfelja poslovnih banaka i na kvalitetu portfelja Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Kvaliteta portfelja HBOR-a ovdje što je bilo govoreno, znači prosječni, znači oni neprihodujući krediti, tzv. NPL-ovi što ih vole bankari nazivati tzv. non performing lons ili krediti koji ne donose prihode u ovom dijelu se kreću ukupno, znači to su oni B i C kategorija koji B su djelomično nadoknadivi i C koji nisu nadoknadivi se kreće negdje oko 13,4%, ovdje negdje oko iznosa nešto više od 4 milijarde kuna. Kada gledate koliki su ti neprihodujući krediti u bankarskom sektoru oni su na razini poduzeća između 25 i 30%, odnosno građevinskog sektora preko 50%. Na razini cjelokupne Hrvatske su vam 17%. Zašto? Zato što su tzv. NPL-ovi kod građana negdje oko 10 do 12% i oni vuku cjelokupno taj dio kad cjelokupnog poslovnog sektora, da i cjelokupnog bankarskog sektora, da nema tako veliki udio loših plasmana nego da se on kreće između 16 i 17%. Međutim, ukoliko bi se izdvojio onaj dio, jer oni ne financiraju građane, oni financiraju isključivo poduzetnike. I kada bi se usporedio HBOR sa svojim plasmanima koji iznose, znači lošim plasmanima od 12 do 13% i banke koje imaju 30% postavlja se pitanje pa tko je tu lud, tko je tu normalan? A ponovo se veže za onaj dio kamatnih stopa, ponovo se veže za onaj dio kamatnih stopa a izvori financiranja HBOR-a su u njihovoj pasivi negdje oko 1 do 2%, a plasiraju poduzetnicima od 2 do 4%. Znači to su poslovna politika HBOR-a. I ima loše plasmane samo 12%. Poslovne banke vama na štednju daju nula posto, plasiraju po 10%, znači svu tu razliku i imaju loše plasmane 30%. Apsolutno potpuno dijametralno suprotne politike i ogromna društvena neodgovornost za hrvatsko gospodarstvo. Pa upravo smanjivanjem kamatnih stopa, upravo smanjivanjem kamatnih stopa u vrijeme recesije, u vrijeme gospodarske krize se zapravo dalo mogućnost poduzetnicima zapravo da dođu do daha. I upravo takva politika je otvorila mogućnost da imaju manje nenaplativih kredita. Pa to je zapravo bit bankarskog poslovanja, da spusti te kamatne stope kada nije, zapravo kada nije gospodarstvo dobro, kada ne ide gospodarstvu loše. I to im se zapravo ogleda u njihovim financijskim izvještajima gdje imaju puno bolji kvalitetu portfelja nego što to imaju iste poslovne banke. I cijelo to vrijeme kada postavljamo takvoj ekonomskoj politici, odnosno monetarnoj politici, kada mi s ove strane izazovemo kritike prema guverneru i monetarnoj politici doživljavaju se kao nekakvi osobni napadi na guvernera što nije točno. Znači mi govorimo o politikama koje ovdje prikazuju kroz ovaj financijski izvještaj da se pokazuje koja je osnovna svrha bankarskog sektora za gospodarstvo, a to je financiranje izvoza, to je financiranje malog i srednjeg poduzetništva, to je financiranje svih EU projekata koji donose doprinos i infrastrukturi i razvoju hrvatskog društva, a ne financiranje pojedinih njihovih što sam ja više puta govorio, njihovih pojedinih prijatelja koji samo njih njih stotinjak ne može Hrvatskoj vratiti 6 milijardi kuna. I onda se postavlja zapravo cjelokupni koncept poslovanja bankarskog u Hrvatskoj se vidi na ovom izvješću Hrvatske banke za obnovu i razvoj kakva bi trebala biti društvena odgovornost i Hrvatske narodne banke i bankarskog sektora u odnosu na hrvatsko gospodarstvo. Jer ovo jedini je ispravni put, jedini ispravni put da ćemo imati punu zaposlenost, da ćemo imati veće stope gospodarskog rasta. Sve druge politike koje su zapravo pokazale da su pogrešne, a pogrešne su u ovim brojkama kojima dokazujemo da sve politike koje su strani vlasnici doveli svoje menadžere u RH isključivo je bila politika njihovih bonusa. Isključivo je bila politika bonusa, brze zarade, zarade na razlici u cijeni i ono što iza toga se potop dogodi, oni za to ne odgovaraju nego se vrate u svoje matične zemlje. I u konačnici, veći prinos na kapital ima HBOR nego poslovne banke. HBOR ima 206 milijuna kuna neto dobiti u odnosu na njihov equity to vam je 2%. poslovne banke u ovoj godini su u gubitku, u minusu, znači u minusu ne samo zbog švicarskog franka nego su u minusu zbog svojih loših plasmana u odnosu na društvenu odgovornost, u odnosu na financiranje gospodarstva. I sada se postavlja pitanje, šta bi bilo u hrvatskom gospodarstvu, a oni imaju ukupnu imovinu 25 milijardi kuna, 25 milijardi kuna je ukupna nekakva imovina HBOR-a. kakvo bi bilo kakvo bi bilo hrvatsko društvo, hrvatska ekonomija da ovih 400 milijardi koja i aktiva bankarskog sektora ima strukturu ulaganja kao što ima HBOR? Kakva bi bila hrvatska, imali bi 10% gospodarskog rasta, zato što financiraju izvoz, zato što financiraju industriju, zato što financiraju zaštitu okoliša, znači sve one projekte koji bi trebale Hrvatskoj donositi rast i zapošljavanje i financiraju po stopama od 2 do 4%. financiraju po stopama koji hrvatski poduzetnici mogu vratiti, mogu biti konkurentni. Nijedna ekonomija ne može biti konkurentna sa prosječnom kamatnom stopom od 10%, nijedna ekonomija, to vam samo može vratiti trgovina oružjem i trgovina drogom. Nijedna ekonomija vam ne može vratiti stopu povrata od 10%. I onda kada slušamo guvernera da je to sve dobro i da je med i mlijeko po tom nekakvom financijskom izvješću i onda mora trpiti kritike upravo zbog toga jer cjelokupna monetarna politika nije bila u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva jel ova politika je zapravo u funkciji pune zaposlenosti. To je ono što smo zapravo zajedno i sa kolegama iz MOST-a raspravljali, koja je osnovna funkcija našeg društva je zaposlenost. I to je funkcija svih institucija koje na tome rade, a ne određena stabilnost cijena koja je samo iskreno prividna. Uzmite kakva je stabilnost cijena u narednih desetak godina pa ćete vidjeti da i tu stabilnost cijena nemamo. I zbog toga ja se nadam da ćete nastaviti s politikom HBOR-a još jače u financiranju izvoza i malog i srednjeg poduzetništva. Međutim tu postoji određeni problem, postoji problem koji se nadzire, a to vam je gdje nam je Europska komisija stavila dodatno monitoring nad HBOR. I sada se postavlja pitanje zašto? Da li su to bile određene politike poslovnih banaka koji su išle ne da ne kažem tužit financiranje države da se financira kroz ovaj dio putem HBOR-a, financiranja. Zašto? Zato što vidite da se omjer plasiranih kredita promijenio, da se 57% kredita sada financira direktno, a ne više putem banaka i da HBOR postaje ozbiljni konkurent nekim poslovnim bankama u RH po kamatnim po kamatnim stopama od 2 do 4% gdje uzima jedan dio kolača i funkcionira na pravilnim i ispravnim gospodarskim temeljima. I onda se događa da iz Europske komisije prvi što nam dolaze napomene su da HBOR mora biti dio centralne države. To će vam se otvoriti pitanje i HBOR je već sada, ja mislim da smo jedna od rijetkih zemalja gdje su nam ga gurnuli gdje su nam gurnuli HBOR pod politiku centralnog proračuna, znači izvještavanja u udio javnog duga. Postavlja se pitanje, kako financirati? A ovdje se otvaralo pitanje Junckerovog plana i financiranje projekata i strane Europske investicijske banke koji bi trebali podizati gospodarstvo i financirati ove projekte da budemo konkurentni, povlačiti sredstva iz EU, a nećemo ih moći. Zašto? Zato što su politiku zaduženja HBOR-a stavili pod politiku javnog duga. Postavlja se pitanje da li to rade u drugim razvojnim bankama u Europi? Ne rade. I to je sada otvoreno pitanje kako ćemo odgovoriti jel postavlja se pitanje funkcije razvojne banke funkcije razvojne banke ako će biti ograničena proračunskim funkcijama koje su vam dali iz Mastrichta da vam se u tom dijelu i duga i deficita i njihovo poslovanje cjelokupno je gurnuto pod proračun. Mislim da u tom kontekstu trebamo razgovarati, mislim da to nije ispravno. Ako dođu druge razvojne banke u Europi, ako dođe KFV i druge njemačke razvojne banke jer sve europske zemlje imaju takve razvojne banke koje nisu uključene u njihov sustav u njihov sustav i deficita i javnog duga, da li će se na ovaj način ograničiti poslovanje HBOR-a u budućnosti. Jel se vidjelo da svojim politikama potpomaže ona područja gdje jednostavno tržišni mehanizmi su pokazali da su zakazali. To vam je primjer izvoza, ovdje je govoreno da imamo 84 ovdje je danas bilo govora u izvješću čini mi se negdje oko 84 činidbene bankarske garancije za izvozne poslove naših poduzetnika u osvajanju izvoznih tržišta negdje oko 2 milijarde kuna. Postavlja se pitanje da bankarski sektor ne želi više financirati izvoz zato što su im došli određeni limiti, došli su do određenih limita i cjelokupno izvozno bankarsko poslovanje se okreće prema HBOR-u koji nema nažalost dovoljno kapaciteta da bi pokrio cjelokupni aspekt naše izvozne politike, nema dovoljno kapaciteta jel ima samo 25 milijardi imovine, samo 9 milijardi ima kapitala u odnosu na 400 milijardi cjelokupnog bankarskog sektora koji se u potpunosti izmaknuo u financiranju izvozne politike. I ovdje su bili brojni projekti, ovdje nekih nenavođenih, to je izgradnja naše građevinske operative koja radi u Alžiru, znači u Africi, građanske operative koja je bila u Norveškoj, u Albaniji, na Kosovu također naših farmaceutskih proizvoda koji se prodaju u Rusiji, također naših izvoznih brodova koje izvozimo po cijelom svijetu. Znači postavlja se pitanje kako će moći ostvarivati i još veće stope rasta ukoliko im se sada kroz HBOR ograniči njihovo daljnje financiranje a poslovne banke ih više ne žele pratiti zato što su jednostavno se polupali u svojim politikama su se polupale u cijelom jednom potpuno drugom segmentu poslovanja a nisu financirale ono što stvara rast, nisu financirale ono što stvara zaposlenost, nije financirano ono što stvara radna mjesta jer ne bi mogli imati tako loš portfelj, tako loš portfelj da su ulagali i investirali u industriju nego su ulagali u firme koje imaju 0 zaposlenih, koji nemaju zaposlenih, u prazna projektna društva gdje se brzo trebao okrenuti određeni profit, odnosno gdje se brzo trebalo zaraditi bonus, gdje se brzo trebalo zaraditi bonuse. I ako pratite izvješća neovisnih revizora koja govore o poslovanju banaka isključivo se govori o politici bonusa, isključivo to. I to je, ako mi u ovome Saboru ne možemo progovoriti koje su funkcije zapravo bankarskog sektora i zato cijelo vrijeme govorimo o guverneru da u tom dijelu treba gledati na koji način se govori o društvenoj odgovornosti, na koji način, vidite da ta pohlepa, pohlepa prema bonusima, pohlepa prema tome da se brzo zaradi je zapravo naštetila hrvatskom gospodarstvu i zbog toga cijelo vrijeme govorim da je račun bankarima trebala ispostaviti Hrvatska država kao što su druge države to radile u Islandu, u Americi i u drugim državama, ispostavili su im račun zbog njihove društvene odgovornosti zato što će Hrvatska

Poštovani gospodine Lalovac, pričalo se o HBOR-u, međutim postoje neke stvari u HBOR-u koje su se događale u doba SDP-a a ticale su se davanja kredita EPH Holdingu, odnosno Ninoslavu Paviću. O čemu se radilo? Brzo ću reći. Naime, što je bilo? Kredit u iznosu od ja mislim 11,5 milijuna kuna dan je firmi EPH sa hipotekom, pazite ovo, sa hipotekom na njihovu zgradu u Odranskoj. To je bila 7. hipoteka na istu zgradu. Gospodo iz SDP-a, 7. hipoteka a bilo je jasno da Ninoslav Pavić, odnosno EPH neće biti u stanju vratiti niti 1. kredit Hypo banci. Što će reći da oni koji su davali kredit iz HBORa- EPH Holdingu znali su da taj kredit neće biti vraćen. I što se dogodilo? Onda su rekli da hipoteka nije dovoljno kao osiguranje, naravno da nije, i onda su rekli kao licenca na časopis Doktor u kući. Znači licenca za časopis Doktor u kući je HBOR primio kao jamstvo, osiguranje kredita od 11,5 milijuna kuna. Postavlja se pitanje zašto nitko nije zato išao u zatvor. Zašto SDP nije odgovorne ljude koji su utjecali na takvo donošenje odluka stavio u zatvor. A odgovor je u tome što su hvalili lik i djelo Slavka Linića i što su podržavali vašu vašu vlast iako je bilo jasno da se odluke koje se donose, donose krive. I to je jedna velika sramota. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnik. Hvala lijepo gospodin predsjedniče, pa moram priznati da ja prvi put čujem za ovu informaciju i svakako bi je trebali uputiti upravi i zatražiti detaljne informacije ukoliko smatrate da je bilo nešto mimo procedure odobravanu od strane HBOR-a. Ja dok sam tamo i sudjelovao, takvi krediti nisu bili davani i ne znam koje godine je to bilo, da li je to bilo 2011. godine ali svakako ono što smatrate da je nešto davano mimo procedura i mimo određenih politika HBOR-a da svakako možete tražiti informaciju od uprave i u pismenome obliku a svakako ako smatrate da je nešto, zakoni da su prekršeni, apsolutno podržavam takav stav. Zahvaljujem. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Lalovac, HBOR mora postati i trebao bi biti u biti ključna razvojna, za brži razvoj RH poglavito u gospodarstvu. Činjenica je da monetarna politika RH, da je u biti tako napravljena da komercijalne banke usporavaju i koče razvoj toga gospodarstva poglavito kroz kreditiranja malog, srednjeg i poduzetništva u RH što nije u drugim zemljama primjera Brixa u našem okruženju. Također jedan ključni problem je za vrijeme vaše Vlade i svih Vlada je decentralizacija na regionalna područja HBOR-a gdje na područjima koja su udaljena iz Zagreba, jednostavno poduzetnici nisu u istim uvjetima i zbog dokumentacije i zbog raznih mogućnosti koje imaju u Zagrebu jednostavno nisu u istoj mogućnosti. Zbog čega se to do sada nije poduzelo da poduzetnici na cijelom području imaju ista prava, decentralizacijom HBOR-a za obnovu i razvoj gdje imamo brojne ljude koji rade ovdje isključivo u Zagrebu, šta je se poduzelo za vrijeme vaše Vlade? I šta vi predlažete po tome pitanju šta bi trebalo učiniti jer ipak ste bili ministar financija? Hvala. gospodine predsjedniče. Pa da vidjeli ste da je i ono što smo ovdje svi potvrdili da je ispravan smjer da se HBOR, nažalost dugi niz godina je bio samo transmisija sa poslovnim bankama. Znači uglavnom ono sve što je HBOR odobravao, odobravao je od određenih podjela rizika i vrlo malo je imao direktnih kredita. Ovo što se sada tu pokušava promijeniti, taj trend da HBOR više izlazi samostalno, jer oni moraju za to raditi i stvarati dodatne svoje kapacitete i kadrovski se ekipirati da mogu odobravati plasmane mimo poslovnih Ovo što ste se vi dotakli ovog pitanja gospodin također Pupovac mislim da je jedno pitanje gdje ovdje bi se svi trebali onda dogovoriti jer to su područja koja ne mogu nažalost ni putem poslovnih banaka a nažalost ni putem HBOR-a ne mogu zadovoljiti određene uvjete da dobiju određeni dio sredstva zato što postoji vrlo visok rizik ne vraćanja takvih kredita. Međutim, ovdje bih se mogli dogovoriti ukoliko su to, a mi smo to pokušavali i kroz HAMAG i kroz druge agencije da se posebno takva područja koja su koja su ekonomski ne donose određene profite i u tom djelu da se odredi određeni dio novaca možda i kroz politiku HBOR-a da će se taj dio novaca financirati za to, ali onda moramo biti svjesni da povrati kod takvih novaca neće biti neće biti tako dobri zato što ovdje je bilo govora o poljoprivredi, čini mi se samo u ovim plasmanima prema HBOR-u kada smo raspravljali da postoji vrlo visoki iznos kredita u poljoprivredi koji se ne vraćaju, koji se ne vraćaju. I onda se treba postaviti pitanje da se kasnije ponovno ne bi govorilo da se nekome pogodovalo. Ako se odlučimo za takvu politiku za nekakvim ruralnim mjestima gdje znamo da ne mogu biti povrati nešto veći onda da vrlo jasno i transparentno kažemo da snosi se cjelokupni rizik a ne da onda bude rizik na upravi koja jednostavno u tom kontekstu i ne može preuzeti tako veliki rizik ako ne naplatite ne znam milijardu ili 2 milijarde kuna a plasirali ste u takva područja. Ali ako se ovdje dogovorimo i kroz izmjene Zakon o HBOR-u ja ću vas u tome djelu podržati. Hvala zastupniku Lalovcu. Slijedeći klub zastupnika koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista. U njihovo ime zastupnik Tomislav Panenić. Izvolite. Predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče uprave HBOR-a, poštovani kolegice i kolege evo sad smo na kraju 2016. godine, zadnje izvješće za 2014. raspravljali smo u ovome domu to je bilo početkom ove godine. Znači više od godinu dana je prošlo od kraja 2014., sad smo skoro opet došli da je opet prošla skoro cijela godina i nekako svi ti podaci i sve te rasprave, onda trebali bi raspravljat o izvješću za tu godinu a mi godinu danas smo pustili da zapravo dočekamo da dođe ovdje i sad možemo tražiti krivicu ali bi svakako trebalo da utvrdimo u kom smjeru to ide i da ta izvješća urgentnije prolaze i vladinu proceduru i dolaze ovdje. I kada raspravljamo da to ne bude samo osvrt na izvješće koje je bilo prije godinu dana, nego bude i jedan smjer i jedna politička potpora ili jedna politička zapravo nesuglasica koju će iskazati ovaj dom prema ustanovi koja izvještava. I mene raduju podaci koje je evo i predsjednik uprave iznio. Već imamo devetomjesečno izvješće gdje se pokazuje povećanje broja plasiranih kredita, povećanje broja poduzetnika koji sudjeluju i tako da to je zapravo jedan novi smjer i meni je drago upravo da sam sudjelovao u Vladi koja je tijekom ove godine taj smjer zadala. To je bio jedan od prioriteta i drago mi je da je HBOR isto tako uvela i mjere kojima je olakšala poduzetnicima dostupnost navedenih kredita. I upravo u tom smjeru i mora se nastaviti ići, to je jedan smjer u kom će se repozicionirati, ovdje se već spominjalo sama banka i ona treba postati prava razvojna banka, državna razvojna banka koja će imati stručnjake i jednu depolitiziranu upravu kojoj će biti nadzorni odbor. Ne samo da su političari stavljeni po funkciji nego isto tako da će oni biti i stručni ne samo u financijskom bankarskom sektoru nego isto tako da će biti stručni i u poslovnom sektoru. uvijek se postavlja pitanje da li bankarski sektor ima razumijevanja, da li razumije poduzetništvo i ovaj smjer ako će biti dovoljno poduzetnika koji imaju taj background. Definitivno će pomoći i radu i kvaliteti plasiranja sredstava HBOR-a. I zato je zato je nužno izbaciti neke političke smjerove koje imamo, politika naravno da je smjer, to je jedan makroekonomski smjer, to je jedna potpora koju mi osjetimo, razgovaramo sa poduzetnicima ali moramo imati stručnjake koji će na zdravim temeljima usmjeriti usmjeriti razvoj banke. I zato upravo i u MOST-u mi se protivimo tome prekomjernom političkom utjecaju na banku jer ako uzmem podatak, evo ja se nadam da je ispravan da je 13. travnja HBOR imamo 2,1 milijardu kuna dospjelih a ne naplaćenih kredita. I ono što je interesantno puno njih može se i povezuje se upravo sa političarima. Ja bi naveo samo pet koji se tamo navode koji duguju petinu toga cijeloga iznosa, gotovo 400 milijuna kuna Puris 93 milijuna kuna još od 2005., pa imamo IMPULSCOMMERCE 112 milijuna 2005., Farma Jelas 47 milijuna 2005., Našice cement, Eurocable. Znači ovo samo govori na činjenicu da se izgleda nisu poštivale interne procedure, da se žurilo, da su se ubrzavali postupci, da se pokušavalo upravo plasirati kredit onima koji su podobni. A izgleda da je taj model vrlo uspješan i meni je žao što MOST-a nije bilo i ranije jer se sigurno taj model ubrzavanja procedura ne bi mogao primijeniti u drugim drugim aferama. A evo tu ću podsjetiti, zapravo je i kolega Maras rekao oko energije, kada uzmemo znači i vjetroelektranama isto tako se ubrzavala procedura, neko je žurio da što prije tim tvrtkama da dokumentaciju i onda nastaje šteta. Znači i ovdje govorim o šteti i vi ste spomenuli isto tako štetu. Ono što je svima nama bitno zapravo da se pomaže kroz HBOR našim ključnim gospodarskim sektorima, a pogotovo onima koji su u problemima. Danas su u problemima sigurno, svi znamo imamo brodogradnju kojoj je nužno potrebna upravo takva vrsta činidbenih garancija, a isto tako sada naš poljoprivredni sektor se suočava sa snažnim problemima znači kako s konkurencijom na europskom tržištu s druge strane imamo sankcije koje su uvedene prema ruskom tržištu. Sve to otežava rad. Znači krediti u poljoprivrednom sektoru i upravo iz toga razloga u brojnim zemljama predmet su rada državnih banaka koji potiču putem subvencioniranih kamata. Tu bih svakako i upozorio i na nekretnine kojima se osiguravaju ti krediti, jer ako poduzetnici dolaze u probleme onda imamo stvarno problem i u sektoru i u bankarskom. Evo ima podatak da je od 277 kredita odobrenih kroz operativne programe koji su išli, većina su bili relativno loše kvalitete pa je čak, navodi se da je 275 reprograma bilo gdje su neki reprogramirani i više puta. A mnogo njih je kad je istekao grace period onda su bili produžavani. To samo govori da stvarno se mora pristupiti ne samo sa jednog financijskog aspekta, nego isto tako i sa onoga gospodarskog prepoznavati probleme. Jer kažem tada su političari bili ti koji su dolaskom pred vrata EU poticali naše poljoprivrednike idete li u investiciju, investirajte, modernizirajte farme, povećavajte obujam proizvodnje da biste ostali konkurentni. I što je nastalo? Nastalo je od toga da su naši kvalitetni kvalitetni poljoprivredni proizvođači koji su do tada servisirali svoje obveze bez problema odjednom zapali u dugove a svi su ostali iskoristili sjećamo se otkupnih cijena mlijeka, mljekarske proizvodnje. Sve je to kraj nesposobne politike prošlo, znači nije bilo jasne niti strategije, niti jasne potpore niti se nastavio operativni program kao takav podupirati strateški u okviru naših gospodarskih politika. I onda kada se uzima našim poljoprivrednim proizvođačima njihove farme, silose, kuće svi oni završavaju na bubnju. I zato kažem, stav mora biti jasan. HBOR kao banka on mora nalaziti modele kako da pomogne svim tim ne samo poljoprivrednim nego i drugima poduzetnicima prvenstveno tražeći s njima rješenja, a ne ići ono što imamo slučaj u bankama u deložacije, u preuzimanja, u prodaju nekretnine. Upravo je to svrha mislim Razvojne banke. Ali unatoč tome svemu ja bih rekao da je uloga HBOR-a neupitna dobro je da je počeo funkcionirati u jednom drugom smjeru i ja potičem ovdje da krene još većom brzinom. Ali ono gdje je ta brzina? Još na neki način sa naše strane mora dobit potporu. Sjećate se da evo i ove godine na prvoj na prvoj sjednici Nadzornog odbora sastalo se sve supa sedmero ljudi. Nedostajalo je troje upravo iz ovoga Doma. Nakon silnih prepirki koji su ovdje nastajali, prijedloge znači Nadzorni odbor nikada nije bio popunjen. Uvijek su nedostajala ta tri člana iz Sabora. Ta tri člana i oni bi dali svoj doprinos i oni bi svoje znanje i iskustvo prelili upravo u potporu i Upravi HBOR-a. Međutim, njih tamo nije bilo. Prema tome, ne možemo stalno govoriti o odgovornosti koje imamo, koje imaju poduzetnici, koje imaju banke ako mi nismo naš dio odgovornosti snosili i imenovali te. Prema tome, sad je vrijeme da se napokon imenuju i da banka zna koji je puni sastav Nadzornog odbora, a sjećate se da je bio isto tako raspisani natječaj za odabir novih članova uprave i on nije proveden jer nije bio puni sastav Nadzornog odbora. Sama ta odluka o natječaju da li je ona sporna, nije sporna to ne bih ulazio u to, nego je cijela je situacija sporna. Ako raspišete natječaj, znači automatski s time nemate povjerenje u upravu koja je postojeća. To bih i ja mogao prihvatiti i bilo tko, tko želi provoditi neku politiku. Međutim, onda ne možete ostaviti pola godine ili tko zna koliko da ta uprava jednostavno I ono što je drugo, što nastaje iz svih tih zamjena, sjećamo se 2014. gospodin Kovačev je otišao sa mjesta predsjednika Uprave. Nakon njega dolazi gospodin Kristijan. On je bio nepunih 9 mjeseci, koliko je bilo. Njega se opoziva. Što sve nastaje? Nastaju otpremnine. Ako se pogleda mi govorimo o iznosima koji je preko pet milijuna kuna, pet milijuna kuna koje će platiti porezni obveznici. I zato ja i pozivam da budemo odgovorni, da se formiraju tijela upravo naših ključnih institucija koje trebaju dati potporu razvoju, a ne da to postane politika ili nešto što na kraju košta sve nas skupa. Ja vam tu mogu i podsjetiti evo jer sam si zapisao, da je i naš bivši kolega zastupnik Ivan Šuker istaknuo još 2014. da su smjene rađene političkim dekretom, a ovo je na kraju sve skupa, ja kažem ta situacija se ponavlja. Mislim da je vrijeme sada da struka preuzme posao. Ono što je nama ključno da znamo kroz HBOR, a to je da oni svoju suradnju imaju i sa HAMAG-om i sa resornim ministarstvom jer to je ključ budućega djelovanja gdje ima jasna poveznica strateške odrednice politike plus potpore poduzetnicima. Jer time onda državna banka, razvojna banka će biti dostupna poduzetnicima u svim dijelovima Hrvatske jer se HBOR mora približiti svojim klijentima ne samo plasmanom sredstava nego isto tako i informiranjem, edukacijom i pružanjem savjeta. Mora pružat potporu izvozu, industriji, turizmu i svim drugim sektorima koji čine okosnicu našega gospodarstva. A u posebnom fokusu, ono što je već i spomenuto moraju biti mala i srednja poduzeća, sektori u poteškoćama kao što je poljoprivreda, kao što je brodogradnja. A isto tako ključnu ulogu u financiranju ključnih, velikih i bilo kojih drugih projekata koji imaju sufinanciranje od EU ne da na kraju postane pitanje a tko će nama osigurati sredstva za financiranje našeg projekta projekta kojeg se ulagalo u dokumentaciju, kojeg se prijavljivalo, na kraju kojeg postoji potreba da li u gospodarstvu, da li u infrastrukturi ili bilo gdje dalje. I ono što svakako trebamo pomagati onima koji najviše trebaju, a to su mala poduzeća start up-ovi, poljoprivrednici, poduzetnici koji su trenutno u privremenim poteškoćama, našim mladima koji pokreću poduzetništvo. Moramo isto tako prihvatiti veći rizik za financiranje tih poduzeća i zato je preporuka i da se ide kako u decentralizaciju, tako i jačanje regionalnih funkcija. Ja bih evo zaključno, pozdravio bih smjer u kome banka ide i još jednom ukazao brzina toga smjera mislim da je ključna. Ukazao bi na veću profesionalizaciju, manje političkog utjecaja i ukazao bih da treba povećati pažnju na ugrožene gospodarske sektore i sigurno da evo mi iz Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista u sljedećem izvješću očekujemo još bolje rezultate. Hvala lijepo. Zahvaljujem zastupniku Paneniću. I zastupnik koji se također javio za repliku je zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Poštovani predsjedniče. Kolega Panenić, evo u izlaganjima kolege Lalovca i kolega Bulj se nešto na to nadovezao, transmisijski mehanizam u Hrvatskoj danas je ozbiljno ugrožen zbog nebrige privatnih komercijalnih banaka prema poduzetništvu i to prvenstveno prema inovativnom, malom i srednjem poduzetništvu koje je ključ bržeg razvoja i zapošljavanja. I to bi trebao biti ključan segment financiranja od strane HBOR-a. Uspjeh njemačkog gospodarstva i njihove jake industrije zasnovan je na jakim, regionalnim razvojnim bankama i njihovom efikasnom i učinkovitom suportu malim inovativnim poduzećima. Ja mislim da mi moramo prihvatiti veći rizik za financiranje takvih poduzeća jer to u konačnici rezultira i većim prinosima za cjelokupno gospodarstvo. Znači smatram da HBOR treba još više financijski, organizacijski ojačati jer očito iz one rasprave koju smo imali oko HNB-a i ove današnje rasprave i gospodina Lalovca znači da komercijalno bankarstvo u Hrvatskoj je već dugi niz godina je sve više špekulativno, a sve manje razvojno i tu vidim ulogu

Mislim da je svaki smjer razvoja koji se uoči da ne nedostatak na tržištu opravdan je. Prema tome, ja bih rekao isto tako da je opravdano razmišljati o banci, o širenju, preuzimanju funkcija, ono što smo očekivali od naših poslovnih banaka da budu taj servis poduzetnicima, da budu njihovi ne samo poslovni partneri nego da budu prijatelji koji ih poznaju, koji znaju njihovo poslovanje, koji znaju njihovu čestitost da znaju kao ljude kada dođu u teškoće da im budu suradnici koji im pomažu. Nažalost evo pokazala je praksa hrvatskoga bankarstva da nema te čestitosti da ga je ni u bankarstvu koja bi podržala čestitost poduzetnika koji se nije našao u problemima radi sebe, našao se radi okruženja u kom se nalazi, našao se možda radi onih koji su mu to okruženje stvorili da je nepogodno za njega. Kako mi možemo jedino u tome reagirati? Možemo kroz banke koje imamo. Što imamo sada u državnom portfelju? Imamo Poštansku banku, Croatia banka imamo na kraju krajeva HBOR i mislim da je to smjer u kome trebamo ovaj nedostatak koji ste primijetili na tržištu nadoknaditi, naše institucije ojačati da na terenu pomažu. I ne može se dogoditi da neko vidi da u HBOR-u ima priliku doći do kredita i da onda mjesecima nosa papire s nekog kraja Hrvatske da bi došao iz Metkovića ili kod mene od Vukovara da dođe do Zagreba. Mislim da je ključno u svemu tome da radite na povećanju povećanju organizacije na njihovoj decentralizaciji prema drugim krajevima i da tamo imaju ljudi stvarne točke u koje kada dolaze rješavaju svoje probleme. I kada nažalost izlete iz poslovne banke razočarani da mi kao država im možemo dati potporu. Hvala. Zahvaljujem zastupniku Paneniću. Sljedeća zastupnica koja se javila za repliku je zastupnica Strenja-Linić. Izvolite. **Strenja, Ines (MOST)** Pa ja bih još jednom malo pojasnila ovu priču zapravo način na koji bi trebalo poboljšati rad HBOR-a, da bi trebalo maksimalno decentralizirati sam proces odobravanja ovih kredita i ojačati regionalne jedinice u svim tim procesima od faze pregovaranja, procjene klijenata i odluka u kreditiranju. Dakle oni puno više moraju biti informatizirani da se ne događa ono što se dogodilo sa Lukom u Puli kada su oni praktički devet mjeseci sklopili ugovor, tek devet mjeseci nakon što su dobili zeleno svjetlo. I zbog toga je dizalica za Luku Pula toliko kasnila, oni su morali plaćati penale i nisu mogli izvršiti uslugu za svoje klijente. Znači maksimalna decentralizacija i regionalna organizacija koja će poboljšati taj proces. Zahvaljujem zastupnici Strenji-Linić. Odgovor na repliku zastupnik Panenić. **Panenić, Tomislav (MOST)** Kolegice Ines, svakako da mi uočavamo probleme isto tako koji nastaju u institucijama koje su naše i dobro je da smo ih svjesni. I dobro je da ljudi na njih ukazuju i da i mi ovdje možemo isto tako ukazati vama kada podnosite izvješće da prihvatite da je iza vas pošto ste država isto tako postoji ne samo odgovornost da pomažete gospodarstvu ili našoj infrastrukturi nego stoji politička odgovornost jer na kraju politika vas imenuje tamo. Vi radite i onda ovi propusti pogađaju i nas, a vjerujem i vas i svi tražimo taj odgovor koji treba dati. Ovaj slučaj Pule isto tamo postoji direktori koji je htio najbolje napraviti za svoju firmu, on je htio ploče Pula da. Ali ja kažem isto tako postoji u poljoprivredi tamo neki baja koji nažalost ima toliko posla, a on ne stigne obavljati sve sam. Njemu treba čovjek koji će doći kod njega, koji će ga vidjeti, koji će znati što ima, znači to i naši poduzetnici očekuju. Dođite malo i kod nas, nemojmo da stalno mi idemo prema vama nego se vi malo spustite i na našu razinu i onda bi se to brže rješavalo, znali bi probleme s kojima se suočavaju i kada te netko nazove i znaš ga ne samo imenom i prezimenom, njegovim financijskim podacima nego ga znaš i osobno onda se dokumentacija rješava puno fluidnije i na kraju rješenja budu brža. **Petrov, Božo (MOST)** Zahvaljujem zastupniku Paneniću. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Panenić vi ste bili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora HBOR-a i u trenutku dok sam vas tu slušao učinilo mi se da na početku govori jedan Panenić, a na kraju drugi Panenić. Zbog čega? Prvo ste pozdravili smjer i pohvalili rad HBOR-a, a onda ste u nekoliko minuta kasnije rekli da kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora ste tu upravu koju hvalite htjeli razriješiti i raspisali novi natječaj i tražili nove ljude koje by the way niste našli pa ste poništili isto tako pitajući se zbog čega se to dešava a vi ste bili zamjenik predsjednika nadzornog odbora. Pa mi bi vas pitali zbog čega se to desilo jer vi kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora ste bili odgovorni za to. Zbog čega ste raspisali natječaj pa niste nikoga imenovali? Da li je to možda ova podjela HDZ, MOST meni jedna funkcija a tebi 4, HDZ-u pa se niste uspjeli dogovoriti. Recite nam zbog čega se to desilo? Vi ste bili zamjenik predsjednika nadzornog odbora. Onda ste u jednom trenutku tvrdili da je 2014. bila politička smjena HDZ-ovog kadra Kovačeva. A na početku svoje rasprave ste spomenuli 4 ogromne afere za koju sam ja neke od tih i ja bih rekao podnio kaznenu prijavu zbog nekih tih stvari koje je upravo taj gospodin proveo. Znači kažete politička smjena a s druge strane kažete pa da nije bilo, šteta što nije bilo MOST-a 2005. kada je Kovačev odobravao sve ove kredite koje ste maloprije vi napomenuli a i onaj koji je napomenuo kolega Pernar. Nije to bio kredit SDP-ove vlasti nego 2011. godine HDZ-ove vlasti i bivše uprave HBOR-a ovaj oko EPH. Znači nemojte s jedne strane reći da je to bila politička smjena a s druge strane se žalite što su svi ti krediti bili odobreni šta ih netko nije zaustavio. Malo ste podvojeni. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Maras hvala. Odgovor na repliku zastupnik Panenić. Kolega Maras evo ja ću reći, rekao sam nažalost u ono vrijeme, puno kasno, evo dogodilo se da MOST se organizira, da se ljudi nađu koji stvarno nam je vjerojatno došlo do ovdje svih tih slušanja, svih tih afera i da nešto promijenimo. Ali makar smo iskreni, iskreni smo u tome da prozvat ćemo sve što ne valja. I mi radimo greške. Isto tako i kada kažemo možda je neka greška nastala i sposobni smo je iznijeti, nećemo sigurno prenijeti e na nekoga drugoga, taj drugi je kriv ako smo sami krivi. Prema tome prihvatimo i to. Znači vaša Vlada radila je greške, treba ih isto tako pokazati i reći to nećemo više napraviti, radila je Vlada HDZ-a greške neke. Ono što je meni upečatljivo da se ponavljaju jedno te iste greške, jedno te isti modeli i da na kraju treba proći 10 godina da bi netko rekao tada je nastao problem. I sada, što ćemo mi sada sa ovih 400 milijuna, što bismo trebali reći ono 2puj pik ne važi“, to je kriv netko tamo, mi ćemo biti bolji nakon toga. Ne, treba, treba

ključno je u svemu tome utvrditi koji će biti smjer da se takve greške ne događaju. I meni je apsolutno kada govorimo o revizijama da li će biti u HNB-u, da li će biti u HBOR-u, bilo kojoj instituciji nije da li će se dogoditi nego što će ona tamo svojim nalazima naći, što će usporediti sa nekim drugim sličnim institucijama i upozoriti upravo ovaj dom da mi možemo kasnije kada donosimo odluku, na kraju krajeva da mi prenosimo našim biračima tko je bio tada, tko je greške …/Govornik se ne razumije./… a ne da na kraju moramo mijenjati zakon da ne bi netko bio ponovno nominiran na izborne liste, da bi se mogao ovdje kandidirati i što ona? I onda ga izaberemo, on postaje ministar ta tamo je radio afere. Zahvaljujem zastupniku Paneniću. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Panenić, svakako ste napomenuli ono što svi želimo da HBOR bude ključ pomoći svim našim gospodarskim subjektima poglavito onima koji su u problemima kako ste kazali poljoprivredi također, brodogradnji, u gospodarstvu i slično. Međutim, iz izvora, kazali ste HNB-a ukazuju brojne činjenice da su nakon njihovih internih analiza kod odobravanja kredita potvrđene brojne nepravilnosti i nezakonitosti u starijim plasmanima znači tih kredita. A interesantan je podatak da se odluka u odobravanju kredita kako kažete donosila u rekordnom roku i bez svih potrebnih dokumentacija kao što je npr. model bio izrazito uspješan. I jedan od primjera je u jednoj od afera a to je koji podsjeća na aferu vjetroelektrana. Također HBOR iščitavao sam to u medijima je bio vrlo pristupačan brojnim kreditima od visoko pozicioniranih dužnosnika hrvatske Vlade, pa njihovoj curama od braće ili djevojkama dodjeljivalo visoko milijunske iznose, znači netransparentnost u određenim dodjeljivanjima kredita bez dovoljne dokumentacije i naravno očito i politički pogodovanih kredita HBOR-a.

Hvala kolega Bulj upravo što ste spomenuli, znači kod tih upravo vjetroelektrana mi im dajemo povlaštenu cijenu za proizvedenu energiju. Naše društvo, naši potrošači svi mi to ćemo platiti i na našim računima će biti iskazano, ne može se jednostavno pobjeći od toga. Kolega Maras je bio rekao, što niste spriječili. Kako spriječiti nešto što je ugovoreno prije. Ne moguće je, znači nemoguće je spriječiti. Sada iz ove pozicije možemo komentirati. Ali ono što možemo spriječiti, sigurno možemo spriječiti da takvi projekti na kraju dođu u HBOR, da ih HBOR, je li moralno da takav projekt, pa ćemo još dati i povlaštenu kamatnu stopu da bi takav projekt se realizirao. Znači ne da ćemo platiti kroz cijenu energije nego ćemo još participirati u kamatnoj stopi onda ćemo reći pravo smo društvo koje podupire, ma bili domaći, bili stranci i onaj koji ne može vidjeti kako je naštetio ovom društvu. On po meni ne treba imati potporu. Zahvaljujem zastupniku Paneniću. Sljedeći zastupnik koji se je javio za repliku je zastupnik Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Panenić, nekako mi se čini da ne trebamo uvijek baš stručnost i politiku stavljati kao pojmove koji su nužno suprotstavljeni ili da kažemo u politici nema stručnih ljudi ili obrnuto. Ali s vama se slažem da stručnost treba staviti ispred politike posebno u odnosu na politički utjecaj koji može politika onda kreirati posebno evo i u ovome djelu kad govorimo o kreditima HBOR-a. I naravno načelo transparentnosti i poštivanja interne procedure mora biti prvo. Međutim, ono što ne smijemo smetnuti s uma je načelo odgovornosti. Sve ovo što vi govorite, u čemu se slažemo u normalnim okolnostima važi. Međutim, ne smijemo zaboraviti da smo mi imali niz ajde da i tako kažem nenormalnih okolnosti. Mi smo imali još tamo 2011. vrlo velik unutarnji dug, imali smo veliki porezni dug, imali smo visoku razinu nelikvidnosti, radnici su radili a nisu dobivali plaće, bila su u opasnosti radna mjesta, pojavila se i predstečajna nagodba kao jedan od modela spašavanja radnih mjesta. Ovdje u sabornici su ljudi s pravom prozivali da je to još jedna velika pljačka. Međutim, neka radna mjesta su uspjela se i spasiti. Kao što ovdje izvješće HBOR-a kaže vidite sad puno više sredstva ide u investicije, a sve manje ide u obrtna sredstva što je prijašnjih godina bilo Zašto ovo sve govorim? Zato što mi nikad nećemo moći političku odgovornost isključiti. Ne mogu stručni ljudi donositi odluke koje imaju političku konotaciju zapravo i na kraju krajeva odgovornost. Evo jedan primjer, poduzeće u vlasništvu države najveći vjerovnik je, vjerovnik mu je banka koja je isto u vlasništvu države. U predstečajnoj nagodbi se sasvim razumno pita banku hoćete li se odreći svojih potraživanja da bi ovo poduzeće zaživjelo, da bi radnici nastavili raditi da bi sve bilo u redu. Na to jedna osoba koja ja vjerujem da je i vrlo stručna kaže neka vama Andrija Jarak dođe pred kuću pa neka da izvještaj. Shvaćate? Uvijek je politička odgovornost nešto što ćemo morati imat a stručni ljudi nikad neće ni prihvatiti takvu razinu odgovornosti. Ne znam da li ste razumjeli Kolega Žagar ono apsolutno imate moju potporu u tim razmišljanjima zato sam i rekao jedna je razina stručnosti da neko zna procedure koje treba provesti da se dokumentacija koja se obrađuje po svim pravilima koja su zadana a na kraju da prema nama koji na kraju imenujemo, predlažemo u nadzorne odbore, koji stojimo iza Vlade, koji su ministri isto tako u nadzornom odboru HBOR-a gdje provodi se natječaj, gdje se popunjavaju ljudi u nekom mandatu neke Vlade da isto tako onda mi možemo tu odgovornost lakše nositi da ne moramo ovdje se sramotiti ili da ne moramo gledati natpise po novinama gdje nas političare prozivaju za nešto što je trebao biti stručni dio. Naravno da politička odgovornost je da usmjerimo zemlju u kome smjeru želimo ići, ali ne može biti ta politička usmjerenja da cijelo vrijeme govorimo o krizi. Mislim kad smo, mi smo počeli 2008., 2009. govoriti o krizi, danas je 2016. Ako još jednom čujem tu krizu da je danas onda smo negdje pogriješili. Mi govorimo 7 godina o krizi i nikako više da kažemo kao što smo govorili ne znam šteta Domovinskog rata neka je nenadoknadiva. Nažalost je oštetila, evo moje područje je strašno oštetila, ali vidimo sada nema ni političke potpore, vrijeme je prošlo, ne možemo se vratiti na to. Ako smo to pregrmili kako onda da stalno se pozivamo na financijsku krizu koja je zadesila svijet? Svijet je izišao iz krize, mi još uvijek smo u krizi a na kraju trebamo tražiti modele kako da usmjerimo se u pravom smjeru. Radi toga sam rekao pozdravljam smjer banke, ali želim puno brži da to na kraju donosi rezultate, a ne da cijelo vrijeme vraćamo se na to kako je nama teško. Naravno da je teško ali nama je puno lakše sjediti ovdje u sabornici i razgovarati nego onome tko treba se boriti za kruh svoje obitelji i svojih radnika. Zahvaljujem zastupniku Paneniću. I zastupnik koji se također javio za repliku je zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Panenić u svoj raspravi iznijeli ste da je bilo dosta plasmana koji su nenaplativi i da je djelom to i zbog određenih političkih odluka koje se nisu trebale donositi, ali i koje nisu trebale politikama vršiti pritisak na plasman tih sredstava. Mene i nas iz HSS-a zanima zašto je 72 projekta projekta su otišla u stečaj, zašto je 73 u predstečajnoj nagodbi i zbog čega se nije ranije reagiralo i sačuvalo taj kapital koji je HBOR plasirala u te projekte. Mislim da se tu trebala politika itekako umiješati i spriječiti takve aktivnosti. A ono što je isto za nas vrlo bitno da treba i pohvaliti da se plasman sredstava preko HBOR-a kao poduzetnicima direktno povećao u odnosu na onaj dio koji ide preko komercijalnih banaka. To je za pozdraviti jer znamo da naši mali i srednji poduzetnici a pogotovo iz sektora poljoprivrede, pogotovo iz Slavonije i Baranje vrlo teško nađu prostora kod komercijalnih banaka da ostvare kreditni program za svoj projekat. I sigurno da HBOR tu mora malo i politički nastupiti za te nerazvijene krajeve, za pogotovo obrtnike, poduzetnike iz sfere poljoprivrede mora imati širom otvorena vrata jer oni direktno u komercijalnim bankama ne mogu doć do poslovnih kredita. A vidimo da komercijalne banke iz izvješća HBOR-a, najveći dio plasmana ide ka građanstvu a da je pad kreditnog plasmana prema obrtništvu i poduzetništvu. I zato HBOR moramo čuvati i jačati. I spomenuli ste da je negdje oko 270 projekata iz poljoprivrede iz operativnih programa doživjelo svoj fijasko i da su zato krive političke odluke i na taj način ste i prozvali korisnike tih kredita iz operativnih programa. Ja tvrdim i mi iz HSS-a tvrdimo da najveći dio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su ušli u te programe pošteno i sa voljom išli u to a da nije odreagirala Vlada i država, jer je pala cijena mlijeka sa 4 na 2 ili 1,5 kunu i da sigurno ne trebate njih prozivati nego one koji nisu učinili da ih spase. Hvala. Zastupnik Panenić odgovor na repliku. **Panenić, Tomislav (MOST)** Evo hvala kolega Vlaović. Ja bih rekao samo jedan ispravak, rekli ste treba politika sada nešto reći, ja mislim tada je politika bila reagirala i radi toga je nastalo upravo ovi veliki krupni i tu ste možda pogrešno shvatili moje izlaganje. Nisam ja prozvao naravno i male poljoprivredne proizvođače, OPG-e, farmere koji su htjeli unaprijediti svoje poslovanje, nego sam prozvao upravo politiku koja je zastupala stajalište idite u investicije, vi morate postati konkurentniji, vi morate unaprijediti svoje gospodarstvo, gospodarstvo, mi ćemo stati iza vas, mi ćemo dati povoljne kredite, povoljne kamate na kredite, dobit ćete odgode na kredite. Što su ljudi očekivali? Očekivali su jedno stabilno okruženje u kome će nakon investicije onaj otplatni plan kojeg su projicirali uvjete po kojima se kandidirali i da će ostati. A cijena mlijeka tada je bilo znate i sami oko 5 kuna, danas je oko 2 i nešto se vrti. Da li je to njima politika jednom spomenula da može doći do toga, da li je politika jednom spomenula da može švicarski franak toliko otići njegov tečaj u nebesa ono da će biti nemoguće. I što je, mi imamo stalno kategorija gdje politika uvijek se umiješa i kaže idite u tom smjeru. Ali onda kad dođe do problema onda bi se izmaknuli. A onda dođe novi saziv, novi ljudi i vi i ja i ovdje drugi kolege po kojima onda sve skupa udari i kaže vi političari tamo. Ovaj političar nije donosio takvu odluku. neću sad pojedinačno govoriti, ali kažem svi skupa mi ovdje naravno da želimo dati priliku tim poljoprivrednicima, tim farmerima da probaju se stabilizirati, da ne bude ona farma koja je u njihovom dvorištu. Kako ćete vi njima zaplijeniti farmu? Pa vi ste njih iselili, iselili ste ih Slavonije, poslali ste ih u neku Njemačku, Irsku, nema proizvodnje, uvozimo mlijeka, raseljavamo se. Prema tome, smjer je lakše, pomozimo im dok još možemo, a ne kad oni propadnu što ćemo sa farmom koja je u … …/Upadica predsjednik: Vrijeme./… Zahvaljujem zastupniku Paneniću. Sljedeći klub zastupnika koji se javio za sudjelovanje u raspravi je klub Promijenimo Hrvatsku, SNAGA i u njihovo ime, predstavnik zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvoj, zastupnice i zastupnici. Evo na početku moram izraziti zaista jedno svoje razočarenje sa brojem nazočnih zastupnika u Hrvatskom saboru i mislim da bi bilo najbolje prekinuti sjednicu i da se raziđemo kući, pa kad bude ovdje jedan barem broj 50% da radimo. Ovo je poražavajuće, ovo govori očito da onima o.k. ako nisu mogli doći, a ovi koji su mogli doći da nisu tu, da oni neodgovorno shvaćaju svoju funkciju. I zaista nije čudno što nam je ovako kako jest. Ja ću danas govoriti u ime Kluba zastupnika „Promijenimo Hrvatsku“ i „SNAGA“ o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. I odmah ću se pitati zašto je osnovana Hrvatska banka za obnovu i razvoj? I drugo, treba li nama ovakva banka? Treba li nama ovakav HBOR? Podsjetit ću vas on je osnovan 1992. godine, znači u ratno vrijeme da bude specijalizirana za financiranje obnove i razvoja. Međutim, tijekom vremena ova banka je postala s jedne strane politička, odnosno transferna banka dominant. I tu su se izmjenjivali žao mi je da nema ovdje predstavnika SDP-a, bogme ni ovih iz HDZ-a koji su, koji o tome znaju više koliko vidim. Jer ove 23, 24 godine očito puno je toga, povijest je dugačka i moglo bi ih se štošta pitati. Pa čak me iznenađuje i MOST danas jer je kolega Panenić bio je, doduše kratko vrijeme, a i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, vidim da zna neke podatke. Ja bih na njegovom mjestu, a imao je nekoliko mjeseci tražio izravnu akciju u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. Sada ću potkrijepiti ovo što govorim. Uglavnom su uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj proteklih 24 godine ispunjavali dominantno želje, političke želje timova Vlada ili ostalih struktura koje su bile u to vrijeme. Molim vas u Nadzornom odboru HBOR-a sjedi 9 ljudi, 6 ministara i 3 predstavnika Sabora i još jedan predstavnik Hrvatske banke za obnovu, Hrvatske gospodarske komore. To je sada 10, bilo je 9, onda nije bilo dovoljno kaže dajte još jednog ministra, kaže. Prema tome, pa to imate osjećaj da je to ni najveća banka u Hrvatskoj nema toliki broj članova Nadzornog odbora, možda multinacionalna kompanija. Sve se to plaća, znači na takav način se povećavaju troškovi. Ali očito da to nekome odgovara. Postavlja se sljedeće pitanje zašto HBOR rijetko posjećuje Državna revizija? To je državna institucija. O.k. ima privatna revizija, ali zašto bi trošili novac kad postoji Državna revizija, pa prema tome to je paradoks da Državna revizija ne ispituje, odnosno ne nadzire trošenje javnog novca jer se dobrim dijelom HBOR financira iz državnog proračuna. E sad da vidimo kako to posluje HBOR? Vidite HBOR posluje, odbor, ne možete tako govoriti./… Ma ja samo konstatiram, nemam namjeru polemizirati. Znači, sretan put. Što se ovdje dešavalo? U ovom kontekstu, gledajte kako funkcionira HBOR? 53% kredita daje preko poslovnih banaka, 47% kredita odobrava sam. Pa čekajte molim vas! prvih godina od '92., četiri, pet godina pa dok se ne uhoda, nije institucija razvijena, treba pomoć poslovne banke, razumijemo, može. Ali od '97. pa do danas pa nema potrebe. Ako je HBOR razvojna banka neka posluje sam, nek' odobrava te kredite. To su te incestuozne veze koje se uspostavljaju između Državne razvojne banke koja je postala politička banka i poslovnih banaka. E pošto sam ja sveučilišni profesor ja vama ne bacam samo izjave, sad ću vam to potkrijepiti. Odakle prikuplja novac za financiranje Hrvatska banka za obnovu i razvoj? Dominantno zaduživanjem u inozemstvu i taj dug iznosi negdje oko 14 milijardi kuna. Ali s druge strane i da vam odmah kažem koliko košta to zaduživanje. U prosjeku oko 5 i pol posto, ponavljam oko 5 i pol posto. Drugi izvor financiranja HBOR-a je državni proračun, a to smo mi porezni obveznici. Pa prema tome, postavlja se sada pitanje, kako funkcionira taj način financiranja preko poslovnih banaka? U prošloj godini HBOR je financirao, prosljeđivao ajmo tako reći novčana sredstva bankama uz prosječno 1,3%, slušajte me dobro, 1,3%, a zadužio uz 5,5% znači jeftino je snabdio banku napunio dobar dio njene pasive u nastavku poslovna banka odobrava kredite. Naravno, nekome tri, nekom četiri, nekom 5% i od tog profita naravno dijeli se srazmjerno i HBOR i poslovna banka. Rizik se dijeli pola - pola, otprilike pola –pola. Jeli interes banaka kada novac dođe toliki kod njih, a to je bilo prošle godine 12,5 milijardi kuna, ponavljam 12,5 milijardi kuna je došlo u poslovne banke, jel interes banaka da potiču upravo ono što želimo mi i što želi Vlada koja provodi ekonomsku politiku i što bi trebao raditi HBOR? Pa zato imamo ovakvih stvari kao što je malo prije i kolega Panenić rekao, kolega Pernar i još vjerojatno nešto što mi ne znamo. Znači na temelju ovih podataka koje sam rekao argumenata, pokazuje da je ovakva politika neodrživa i štetna. Sljedeći argument, u vrijeme gospodarske krize, recesije od 2008. do 2014. odobreno je oko 8,5 milijardi kuna kredita, 2015. još više, ali slušajte što su tada radile banke, poslovne banke su provodile politiku razduživanja. Znači njihovi su se komitenti razduživali, a i one same pa je prema tome razduženo upravo u tome razdoblju oko osam milijardi kuna, pa ispada da je u tome razdoblju gospodarstvo kreditira ustvari HBOR i da su oni bili u pozitivi. Molim vas, iz ovog se jako puno može iščitati. Pored toga, što je ovdje još važno reći, malo prije predsjednik uprave kaže da su otvorili i jedan dio poslovne politike prema leasing društvima. A ja vas pitam, čemu vam to služi? Prije toga otvoren je jedan link suradnje sa tzv. fondovima za gospodarsku suradnju, čemu vam to također služi? Riječ je o rizičnim stvarima, problematičnim, a tu temu također treba otvoriti u Saboru. Nemam dovoljno vremena da ekspliciram i objašnjavam ove odnos sa leasing društvima, ali tu je HBOR ušao u rizičnu poziciju, a vi sigurno znate zbog čega. Ono što je dobro u 2015. godini odobreno je oko 2.285 kredita u iznosu od 7,8 milijardi kuna najviše do sada na godišnjoj razini, dobar je trend da se ide 80% u investicije, 20% obrtna sredstva, a 2010. godine je bilo potpuno drugačije, to je bio raspašoj. Pa prema tome, ima još jedna zanimljiva stvar, u 2015. godini HBOR je odlučio da će poslovnim bankama za jedan postotni bod povećati fiksnu maržu za poslove koje obavljaju na svoj teret. Jako zgodno i ja bi tako volio raditi. U tom kontekstu postavljaju se još neka važna pitanja, zašto je HBOR prošle godine 2 milijarde 400 milijuna kuna uložio u trezorske zapise države, u državne obveznice i još treće stavke se ne sjećam, 2,4 milijarde. Pa čekajte molim vas, država daje novce iz proračuna da bi se ponovo financirala država ili se skupo zadužujete vani da bi se financirala država. Posao HBOR-a nije to, nego mali prije svega i srednji poduzetnici i dinamičniji razvoj gospodarstva i njihovog poticanja. U tom kontekstu obveze HBOR-a u 2015. su iznosile 15,8 milijardi kuna od čega prema inozemstvu 14,8 milijardi kuna. Iz ovoga mi iščitavamo da praktično da HBOR najveći dio sredstava potrebnih za rad stvara zaduživanjem u inozemstvu. Ja sam osobno mislio da su to jeftini krediti i niski prinosi … obveznice i tu sam se prevario jer je prosjek oko 5,5%. Time HBOR povećava vanjsku zaduženost zemlje, praktično se izlaže valutnom riziku, doduše euro je sada stabilan, međutim to neće trajati vječno. U tom kontekstu, neodrživ je ovakav način financiranja. Ja postavljam ovdje pitanje, zašto nije pružena mogućnost vama hrvatskim građanima koji nas sada gledate, zašto nije emitirana korporativna obveznica od HBOR-a da je mogu građani uplatiti, upisati, a posebno sada kada je prinos u bankama ispod 1% pa da ste dali 1,5% ljudi bi kupovali, a ne zaduživati se u inozemstvu? Puno ovdje ima stvari na koje bi mogao ukazati i zato je bitno ovom problemu pristupiti na jedan drugačiji način.

naravno sada vrlo jeftino posebno u Njemačkoj. Dakle ovo govorim da pokažem kuda treba ići HBOR i što tamo treba mijenjati. U tom kontekstu reći ću još nekoliko stvari, a više zaključno i kao preporuke. Zato mi u stranci Promijenimo Hrvatsku smatramo da ne trebamo samo raspravljati u Saboru jer toga građani i stručna javnost nisu nisu toliko željni, oni žele konkretne promjene, a mi u stranci Promijenimo Hrvatsku želimo promjene i mi ćemo to kad-tad napraviti i to odlučno i čvrsto. Što treba napraviti? HBOR treba konačno postati prva razvojna banka s profesionalnom upravom, sa eliminacijom političkog čimbenike, sa uvođenjem nezavisnih stručnjaka u nadzorne odbore, smanjiti nadzorni odbor i smanjiti politički utjecaj i to drastično. Toga ima sada previše i u prethodnom razdoblju. Drugo, zakonom definirati nadležnost Državnog ureda za reviziju nad poslovanjem HBOR-a svake godine. Treće, definirati kriterije dodjele kredita za poticanje za poticanje izvoza te javno objavljivati sektore, poduzeća, iznose, dakle kredita koji su odobreni od strane HBOR-a. Četvrto, izvještavati Hrvatski sabor o poslovanju HBOR-a, ne samo o ovakvo velikim izvještajima što može biti korisno nego dakle i o svim onim aspektima, posebno onima koji su kritični jer je riječ o proračunskom dakle javnom novcu. Ono što nas posebno zanima u stranci Promijenimo Hrvatsku jest da se odmah objavi popis kredita, korisnika i iznosa a posebno onih koji su odobravani osobama koji su politički povezani znači sa određenim interesnim strukturama strankama ili onima koji su bili članovi uprava ili nadzornih odbora. To treba napraviti i s time ste trebali doći između ostalog u ovaj Sabor. Nadalje, očekujemo i tražimo, mi tražimo putem ovog Sabora, gospodine predsjedniče da se objavi, malo prije je netko spomenuo, gospodin Panenić zašto nije naplaćeno 2 milijarde i 100 milijuna kuna. Kome to nije naplaćeno? Nešto je ovdje, neke firme su nabrojane. Znači li to da je stvar skoro ista kao u socijalizmu, da će tih 2 milijarde ispariti tijekom godina i pojeo vuk magare i nitko neće biti odgovoran? To je odgovornost prema ovoj zemlji. Mi trebamo drugačiju praksu, trebamo drugačiju HBOR. I prema tome možemo I prema tome možemo onda očekivati i njen snažniji utjecaj i njezinu važniju ulogu u razvoju hrvatskoga gospodarstva. Ovakav današnji, sadašnji, dosadašnji način rada HBOR-a nije više prihvatljiv. Mi moramo redizajnirati, repozicionirati HBOR, on dakle treba konačno postati samostalan, treba eliminirati te veze sa poslovnim bankama, on ima svoj put, on je državna banka, treba ga definirati je li banka, je li fond, kome će odgovarati itd..

Hvala, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Lovrinović spomenuli ste plasmane HBOR-a prema gospodarstvu. Treba istaknuti da je dio tih plasmana išao u partnerstvu sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave kroz sufinanciranje kredita za obrtnike i poduzetnike pa i za poljoprivredu od strane regionalne samouprave i županija kojeg neki zagovaraju da se ukinu. A vidimo da je tu bitna uloga i županija jer su sufinancirale kamate 2% za proizvodna zanimanja, djelatnosti, 1% za neproizvodne i da je na taj način otvoreno niz radnih mjesta u toj regionalnoj samoupravi koji su ušli u takve programe. Evo u 2015. u Brodsko-posavskoj županiji negdje oko 25 milijuna kuna plasirano prema takvim malim i srednjim poduzetnicima gdje je sačuvano dio radnih mjesta i 70 novih radnih mjesta otvoreno. Pa vas pitam da li će kroz novu poreznu reformu gdje se najavljuje povećanje neoporezive stope dohotka na 3800 kuna, a znamo da je prihod od poreza na dohodak najizdašniji prihod regionalne samouprave da li će to ugroziti ubuduće ovakve plasmane i onemogućiti županijama da sufinanciraju poduzetničke kredite i na taj način pomognu gospodarstvo u svojim regijama a pogotovo u slavonskim županijama koje nemaju drugih načina kako dići gospodarstvo. Hvala lijepa. (Promijenimo Hrvatsku)** Poštovani zastupniče Vlaović vaše pitanje odnosi se više na ovu poreznu reformu o kojoj se govori, vrlo jednostavno. Ako se smanji prihod lokalne uprave i samouprave, to je vrlo jasno, onda će one biti manje u mogućnosti da sufinanciraju ove kredite, odnosno da sudjeluju, participiraju u svemu tome. Ali ja bih se ovdje više osvrnuo kada vi govorite o čito o lokalnim sredinama, manjim zajednicama. I to treba biti ono područje gdje HBOR posebno djeluje. Tu ne smije biti velikih koncentracija, velikih kredita, prevelikih. Vidimo tamo kakva je diversifikacija, da ona nije zadovoljavajuća. Pa u tom kontekstu smatram da je ovo vrlo važno pitanje koje se mora rasplesti. Inače ove naše rasprave o financijskim izvještajima, o poslovanju bilo koje državne institucije pa gospodo nemaju nikakvog smisla u ovom saboru. Mi to čujemo, to će se na kraju izglasovati. Ja zbog toga nisam došao u ovaj Sabor. I vjerujte ako se takva praksa nastavi pitanje da li ću dolaziti, možda ću se i ja priključiti ovako ovima koji ne dolaze jer smatram da je to promašeno, znate. Ajmo mi staviti temu kako stvoriti novi, kako repozicionirati HBOR ovdje u Saboru, prethodno u stručne grupe, u Odboru za financije i državni proračun pa ćemo onda imati smisla, onda ćemo mi dati svoj obol kao ovdje saborski zastupnici. Ima nas koji o tome nešto znamo a još više onih izvan koji su eksperti kao i za druga područja kada dođu na dnevni red. Ako budemo radili kao do sada, psi će lajati, karavane prolaziti, za ove velike gubitke, nenaplaćena potraživanja neće nitko odgovarati

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, predstavnici uprave HBOR-a, kolegice i kolege. Godišnji financijski izvještaj HBOR i razvitak za 2015. godinu je transparentan, daje cjelovitu sliku o financijskom poslovanju ove banke za 2015. za 2015. godinu od uvođenja novih programa kreditiranja do izmjena postojećih programa koji su namijenjeni olakšanju poslovanja malim i srednjim poduzetnicima, koji su namijenjeni poticanju i apsorpciji europskih fondova itd. Izvještaj je pripremljen sukladno međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakona o računovodstvu te revidirano sukladno međunarodnim revizijskim standardima. Vidimo da je banka ostvarila ukupne prihode oko preko 917 milijuna kuna, rashode u iznosu od 711 milijuna kuna i dobit od preko 205 milijuna kuna. Već je to ostvarenje dobiti rezultat je i niže ostvarenog rashoda od kamata za što je najveći utjecaj imala prijevremena otplata pojedinih zaduženja u 2013. i 2014. godini te korištenje kreditnih linija, posebnih financijskih institucija uz posebnu kamatnu stopu. Možemo vidjeti da je EIB omogućavao kredit od svega 0,5%. U cilju pomoći hrvatskim gospodarstvenicima u oporavku poslovanja i pokretanja novog investicijskog ciklusa ova banka je tijekom 2015. provodila i mjeru sniženih kamatnih stopa te se odrekla djela prihoda od kamata. Sukladno zakonu cjelokupna ostvarena dobit u 2015. godini raspoređena je u rezerve. osnovana je 1992. godine donošenjem Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu. I prioritetna područja djelovanja su bila poticanje utemeljenja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poticanje izvoza, razvitak turizma, financiranje inovacije i razvoj novih tehnologija, financiranje razvitka poljoprivrede, poticanje korištenja europskih fondova i financiranje projekata zaštite okoliša te energetske učinkovitosti i obnovljenih izvora energije. Tijekom 2015. godine HBOR poslovala je s ciljem upravo poticanja poduzetnika na nova ulaganja odnosno pokretanja novog investicijskog ciklusa, održavanje i poboljšanje likvidnosti hrvatskih gospodarstvenika. Tako je kreditiranjem, osiguranjem izvoznih potraživanja, izdavanjem garancije podržano 2589 projekata u ukupnom iznosu od 12,4 milijarde kuna. U istoj godini odobreno je 2285 kredita u ukupnom iznosu do 7,8 milijardi od čega je čak 7,3 milijarde kuna odobreno za novootvorene kredite, Od ukupno odobrenih sredstava zaista veseli da je čak 82% za investicijska ulaganja dok je svega 18 za obrtna sredstva. svega 18 za obrtna sredstva. HBOR kreditna sredstva odobrava izravno ili putem poslovnih banaka. Veseli činjenica da je upravo tijekom te godine broj novozaposlenih u projektima koje je podržao HBOR iznosio 3,3 tisuće. Sredstvima su podržani projekti iz sektora turizma, proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića, poljoprivrede i ribarstva, metaloprerađivačke industrije, kemijskih proizvoda i Međutim, zaista kritike koje smo maloprije čuli od kolege Lovrinovića stoje. Kada se kritizira uopće potreba plasmana sredstva preko poslovnih banaka. upravo je to novina tog ugovaranja tih okvirnih kredita s bankama novost u 2015. godini i ta suradnja sa leasing kućama. Naime, u 2015. zaključeno je 9 ugovora sa poslovnim bankama i uspostavljena suradnja sa 4 leasing kuće. Štoviše povećane su marže bankama s jednog na dva postotna boda za kredite odobrene malim i srednjim poduzetnicima i to je bilo u cijelosti na trošak upravo ove banke kao krajnjem korisniku, kako krajnjem korisniku to Nastavljena je i provedba modela podjele rizika pri čemu HBOR i poslovna banka dijele rizik povrata kreditnih sredstava. Znači za velike investicije iznad 9 milijuna kuna hrvatska banka preuzima 50% rizika, a banka preostalih 50 od ukupnog iznosa. Malim i srednjim poduzetnicima je odobreno u ovoj godini, u 2015. 3,2 milijarde kuna. Novi kanali distribucije okvirni krediti s posebnim bankama i suradnja s leasing društvima te uvođenje novog programa mikrokreditiranja uz potporu europskih sredstava rezultirali su povećanom potražnjom ovih sredstava i to prvenstveno malim i srednjim poduzetnicima. U cilju što jače pomoći hrvatskom gospodarstvu i gospodarstvenicima u oporavku od gospodarske krize HBOR je kroz nekoliko mjera snizio kamatne stope te se na taj način odrekao djela prihoda u korist razvoja gospodarstva. Snižene su kamatne stope za kreditiranje novih investicija u poljoprivredi, ribarstvu, turizmu, industriji te projekti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Sukladno ovoj mjeri kamatna stopa iznosi 2, 3 ili 5% godišnje ovisno o uspješnosti poslovanja poduzetnika, o veličini, o području ulaganja i Rokovi otplate kredita za ovakve investicije su do 17 godina s mogućnošću odobrenja razdoblja počeka u trajanju od 2 do 5. Po programu kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova za izvoznike početnike smanjena je također kamatna stopa za 2 postotna poena tako da sad dosadašnja kamatna stopa po programu je iznosila 2, 4 ili 6% i ukinuta je uopće ova stopa od 6%. Novine su također i kreditiranje krediti namijenjeni poticanju i apsorpciji EU fondova tako da tu imamo kamate na kredit od svega 3%. Ovim programom je omogućeno kreditiranje ponovno putem poslovnih banaka. I upravo ova sredstva povrat bi se mogao očekivati kao vlastito učešće i povrat se može očekivati iz europskih sredstava. Po programu kreditiranja projekata koji se sufinanciraju iz europskih fondova tako je odobreno 700 milijuna kuna, a sufinancirano je 128 projekata. Većinom se radi o malim i srednjim poduzetnicima i poticanju korištenja raspoloživih EU fondova. fondova. Jedno je od prioriteta i treba biti jedno od prioriteta Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Također novina je financiranje troškova izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije, tako da poduzetnici mogu iz tih sredstava financirati izradu idejnih rješenja, ishodovanje lokacijske, građevinske dozvole, studije utjecaja na okoliš, troškovnika i Uloga Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao izvozne banke i Agencije za osiguranje izvoza je važna i putem programa kreditiranja izdavanje garancija i osiguranja izvoznih potraživanja hrvatskih izvoznika i tako je kroz poslove osiguranja izvoza podržani su projekti za čak 50 zemalja Tako su realizirani veliki projekt poput izgradnje najvećeg broda s kružnim jedrima na svijetu za kupca u Monacu, izgradnja dalekovoda Albanija – Kosovo itd. Novina je također osiguranje naplate inozemnih potraživanja namijenjena malim izvoznicima i izvoznicima početnicima koji tek započinju poslovanje na inozemnom tržištu. Kao dodatnu mjeru poticaja HBOR je usvojio novi program osiguranja naplate izvoznih potraživanja namijenjena upravo onima koji imaju promet do 2 milijuna eura i odgodom plaćanja od 180 dana neovisno iz kojih zemalja su ti kupci. Mali i srednji poduzetnici po svim programima su dobili, bilo je odobrenja za 2147 kredita u iznosu od 3,2 milijarde kuna što je 94% od ukupnog broja kredita koje je odobreno malim i srednjim poduzetnicima. Ona su bila po 26 kreditna programa. Novina u 2015. godini što jako veseli sve nas koji smo na čelu gradova i općina su mjere za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe u njihovom vlasništvu, tako da je u 2015. odobreno 2,1 milijarda kuna kredita za projekte vezane za unapređenje infrastrukture i zaštite okoliša, pa su tim sredstvima financirani različiti projekti od izgradnje vrtića, obnove škola do izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže. Sukladno odluci Vlade kao nacionalnoj razvojnoj banci povjereni su i ključni poslovi vezano za provedbu plana ulaganja za Europu na području RH i tu se posebna pažnja treba posvetiti kreiranju novih financijskih proizvoda sukladno potrebama potrebama gospodarstva. Sudjelovanje u financiranju infrastrukturnih projekata, projekata malih i srednjih poduzetnika, uspostavljanje bilateralne suradnje s drugim nacionalnim razvojnim u provedbi ovog plana. Veseli nas što i u prvoj polovici 2016. godine imamo odobreno 2 i pol puta više, veći iznos malim i srednjim poduzetnicima. Odobreno je 1452 kredita što je 84% više nego što je to bilo u prvoj polovici 2015. godine. Međutim, iako su ovi financijski pokazatelji dobri, Hrvatska banka za obnovu i razvitak mora raditi puno efikasnije, puno kvalitetnije, jer hrvatsko gospodarstvo ima potrebe za njihovim radom. Hrvatska banka za obnovu i razvitak treba još više poticati nova ulaganja, omogućiti što veće i kvalitetnije povlačenje sredstava posebno iz EU fondova, treba omogućiti i poboljšati likvidnost poduzetnika kako bi time sačuvala i otvorila što više novih radnih mjesta. Hvala i vama. Nemamo replika, tako da prelazimo na rasprave opet po klubovima. U ime Kluba zastupnika HNS, HSU uvažena kolegica Božica Makar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici Hrvatske banke za obnovu i razvitak, uvažene kolegice i kolege. Evo ja sam sigurna da među nama nema nikoga, a čuli smo to iz današnjih rasprava, tko ne smatra kako je Hrvatska banka za obnovu i razvitak stvarno važna institucija i spada u jedne od najznačajnijih ustanova u RH. Ona raspolaže ogromnim sredstvima, a to predstavlja ujedno i veliki potencijal razvoja kompletnog hrvatskog gospodarstva. Ako uzmemo osnovne zadaće tu spada kreditiranje gospodarstva, osiguranje izvoza od netržišnih rizika, izdavanje garancija poslovno savjetovanje. kreditiranje gospodarstva najvažnija je funkcija Hrvatske banke za obnovu i razvitak bez obzira s kojom je namjenom ona osnovana '92. i koje razvojne cikluse je prošla. Do sada je banka dobro obavljala svoju funkciju, svake godine je dostavljala izvješća ovom Hrvatskom saboru to su bila kvalitetna izvješća. U njima smo osim brojaka mogli vidjeti i ostale podatke, pa tako i mjere koje se čine i i napori u poboljšanju gospodarske politike i cjelokupne situacije u gospodarstvu. Prilagođavalo se situacijama i potrebama, pa su tako iznalaženi novi modeli kreditiranja. Imali smo one modele A, A+, B, c i tako slično. Imali smo i ciljane skupine kojima kojima su se odobravali povoljniji krediti, pa smo imali povoljnije kredite za poduzetnike početnike, za žene, za izvoznike, za mlade. Dakle, bilo je razno raznih pokušaja raznih pokušaja koji su za da se pomogne čim više, a oni su slijedili upravo politike koje su se donosile na nivou države. Zadaća HBOR-a stvarno je ta da prati gospodarstvo, da se prilagođava potrebama gospodarstvenika i da im omogući što jeftinije i povoljnije kredite. Bez obzira na ovo smanjenje kamatnih stopa koje smo imali od jedan postotni bod, još uvijek su to previsoke kamate za hrvatske gospodarstvenike. Mi znamo pod kojim uvjetima posluju gospodarstvenici u okruženju. Tamo je kamatna stopa oko 1%, maksimalno do 2% naročito ako uzmemo proizvodnju i ako gledamo koji su to veliki ciklusi odnosno koji je koeficijent u proizvodnoj djelatnosti. I sama sam se susretala u svojim razgovorima s problemima u kojima se nalaze naši gospodarstvenici. Uzmemo li tako drvoprerađivačku industriju koja zauzima značajan prostor u našem gospodarstvu i kada vidimo njihov koeficijent, onda stvarno vidimo koliko oni su prisiljeni dugo vezati sredstva. Naročito je to situacija kod onih koji imaju od trupca pa do finalne proizvodnje. O problemima s kojima se susreću kod nabave sirovina i Hrvatskih šuma, ovog puta neću govoriti jer to je zasebna problematika i vjerujem da ćemo i o tome u ovom Hrvatskom saboru jednom raspraviti. Dakle, godina dana prođe od kada oni moraju platiti sirovinu i do vremena kada stave svoj proizvod na tržite, da li domaće ili inozemno. I sada ako uzmemo onog gospodarstvenika odnosno onog proizvođača iz okruženja koji ima 1% i kojega banka prati i ne treba vezivati vlastita sredstva i našeg gospodarstvenika, e onda stvarno vidimo koji trud, mudrost, znanje i volju moraju uložiti ti naši gospodarstvenici da uopće opstanu na tom tržištu. Tu je naravno i poljoprivreda gdje je isto dugi ciklus proizvodnje. Svaka grana ima svoje specifičnosti pa tako trebamo vidjeti i donijeti odluke u tom smjeru odnosno da smjernice po kojima će raditi HBOR odnosno financirati pojedine grane. Naravno da u HBOR-u kamate moraju biti niže nego su to u poslovnim bankama jer cilj HBOR-a nije profit i nije kao kod poslovnih banaka maksimalizacija profita. Tako dugo dok naši gospodarstvenici neće moći dobiti kredit u HBOR-u pod povoljnijim uvjetima dok će tamo biti papirologije i sve ostalo rigoroznije nego u poslovnim bankama, dok će samo vrijeme odobravanja biti toliko dugo da jednostavno oni neće moći to sačekati oni su prisiljeni se obratiti poslovnim bankama i uzimati možemo nazvati to i lihvarske kredite, međutim za to je u određenom momentu za njih jedino rješenje da mogu držati proizvodnju, zadržati radnike i dalje nastaviti poslovati. A poslovne banke one sigurno nisu takve kakve se prikazuju u svojim reklamama i svojim propagandnim porukama kako su društveno osjetljive, koliko one pomažu društvenoj zajednici i sve ostale, one imaju privatnog vlasnika kojima je prije svega cilj profit. I kada to ne mogu plasirati svoja sredstva pod tim uvjetima, one će to i dalje činiti. Tek u momentu kada mi imamo banku koja će pratiti naše gospodarstvenike i kada oni imaju mogućnost izbora, e onda će i poslovne banke početi razmišljati o mogućnosti poslovanja drukčijeg odnosno plasmana tih sredstava pod povoljnijim uvjetima. One si mogu dozvoliti čak i te rizike koliko imaju nenaplaćenog jer uz te kamate koliko one ostvaruju od naših gospodarstvenika i od građana normalno, ali ovdje govorimo prije svega o gospodarstvenicima jer se radi o HBOR-u koja kreditira jedino gospodarstvenike. Inače kada smo imali u vrijeme krize i bilo je vrijeme stagnacije, padali su i plasmani u investicije. Tako je u 2013. godini plasmani su bili 20% manji nego u 2012., rast plasmana počeo je 2014., nastavljen je u 2015. kada je zabilježen značajan porast, pa je tako podržano 2.580 projekata hrvatskih gospodarstvenika. Evo tu smo brojku već nekoliko puta čuli, ali vjerojatno nam je toliko dobro zvuči da je svaki put ponavljamo, plasirano 12,4 milijarde kuna više što je 124% više u odnosu na 2014. godinu. U 2015. godini značajno je povećana aktivnosti, tako da je u izvještajnom razdoblju odobreno 2.285 kredita u ukupnom iznosu od 7,8 7,8 milijardi kuna od čega 7 cijelih milijardi odnosi se na novoodobrene kredite što je dvostruko više nego u 2014. Evo to je podatak koji smo nekoliko puta ponovili, ali zapamtit ćemo ga jer lijepo zvuči. 2015. godina bila je iza 2012. najbolja godina u plasmanu investicijskih kredita, tako da smo 2012. imali 5,396 milijardi, a u 2015. 6,390 milijardi kuna ili 18% povećanja u kredite za investicijske namjene, dakle da se gospodarstvo ipak pokrenulo. Lijepo je vidjeti i podatke u ovoj tabeli koje smo dobili gdje vidimo odnos obrtnih sredstava i investicijskih kredita, pa smo tako 2010. imali u obrtna sredstva odobreno 79% i 21% u investicije, dok smo u 2015. 82% ukupnih plasmana imali u investicije, a manji dio od svega 12% u obrtna sredstva. Dakle gospodarstvo se ipak kreće, međutim treba uzeti u obzir sve ono što sam navela i u prijašnjoj raspravi. HBOR kreditna sredstva odobrava izravno ili putem poslovnih banaka. 2015. povećan je udio izravnih odobrenja i to na 57%. Da li je to dovoljno, smatram da je dobar smjer jer ipak imamo sada taj omjer povoljniji u korist HBOR-a nego što je to bio nego što je to bio ranije. Ranije je većina tih plasmana išla preko poslovnih banaka. A već sam ranije navela i jedan od razloga jer tamo nisu bili toliko rigorozni uvjeti prodaje i brže odobravanje je bilo. Naročito je to bilo prisutno ako tebe neka poslovna banka prati i ti već imaš u tom djelu hipoteku koju nisi ponovno trebao davati, ako je dozvoljavao taj iznos, kredit je bio odobren i stvarno brzo, nekoliko puta brže nego bi to bilo da je išlo direktno preko HBOR-a. Veseli i činjenica koju je kolegica prije mene navela, stoji u izvješću da je na 3300 novozaposlenih kroz ove projekte odnosno da je to napravljeno i stvarno studija koja je to utvrdila da su ovi investicijski plasmani doveli upravo do toga. Kud su plasirana sredstva, evo i sami smo pročitali da je podržavan sektor turizma, proizvodnje, prehrambenih proizvoda, poljoprivrede, drvoprerađivača što opet me posebno smeta jer znam da nije u toj mjeri i da tu treba napraviti više i da se može više jer oni su stvarno potencijal, kompletno gospodarstvo RH. Imamo tu još neke podatke što se tiče promjene u imovini, oni zapravo proizlaze iz poslovanja, odnosno vraćanja kredita pa tako ukupna imovina iznosi 25,5400 tisuća, 8 milijuna kuna što predstavlja smanjenje 1% i najveći je rezultat zadržavanja stanja bruto i neto kredita na razini prošle godine. Da ne bi se zadržavali na tome da još velim dvije, tri stvari koje su stvarno mi važne i koje smatramo mi bitnima a to je da HBOR i dalje treba nastaviti financiranje gospodarstva, prvenstveno izvoza te malog i srednjeg poduzetništva. Da kamate koje se kreću od 2 do 4% jesu niže nego su to u poslovnim bankama ali treba dogovoriti razvojne politike koje ćemo pratiti i gdje će one biti još niže. Kada dogovorimo te razvojne politike onda ćemo otkloniti odmah i sumnju da kako se odobravaju krediti da neće biti netransparentnosti u odobravanju jer će HBOR imati smjernice i pratiti će našu dogovorenu razvojnu politiku, potvrđenu od Vlade i ovog Sabora. I na kraju, što da velim od ovog djela, što nam je najbitnije. Bitno nam je sve ali ovaj dio što se tiče ekipiranja, stručnosti, kadrova u HBOR-u isto smatram veoma važnim jer ne bih htjela da nam se dogodi kao što smo imali ranijih godina u nekim mjerama kada se želiš javiti na natječaj onda si preveliki da zadovoljiš uvjete iz jedne mjere ali u drugoj mjeri ne ispunjavaš organizacijske uvjete jer si organizirani kao obrt s dvojnim knjigovodstvom ali ne d.o.o i ne spadaš pod te. Tako da bez obzira na ogromne investicije neki od naših gospodarstvenika nisu mogli sudjelovati u tim mjerama. I klub HNS-a, HSU-a podržati će ovo izvješće. Hvala. Hvala vam lijepa. Nemamo replika tako da prelazimo dalje. U ime Kluba zastupnika Živog zida uvaženi kolega Ivan Pernar. Preživjeti ćemo, neću se dati tako lako. Htio bih reći, evo, imamo na dnevnom redu danas HBOR. I što nama HBOR nosi? HBOR je banka koja se nekada ponaša kao poslovna banka, nekad kao državna investicijska, ali kako god se HBOR ponašao, tj. koju ulogu preuzimao, mi vidimo da HBOR daje kredite po političkom ključu. Jedan od tih kredita koji je dan na takav način onaj je koji je dobio EPH Holding Ninoslava Pavića, zapazite, 11,5 milijuna kuna, 11,5 milijuna dame i gospodo a pazite, instrument osiguranja je bila zgrada od EPH u Odranskoj koja nije bila dovoljna niti za isplatu kredita prve hipoteke HYPO banci a hipoteka je prije tog HBOR-a bilo već 6. Znači osoba koja je dala kredit EPH Holdingu znala je da taj kredit neće biti vraćen. Dame i gospodo zar to nije šokantna činjenica? Znači 6 sukcesivnih hipoteka je na toj zgradi a ne može se prodajom te zgrade naplatiti niti prva. I na tih 6 hipoteka HBOR daje 7. kredit. I koje posljedice su snosili ljudi koji su tada vladali HBOR-om? Koje posljedice? Nikakve. Nikome ništa, pojeo vuk magare, kako bi rekao Ljubo Česić Rojs „Tko je jamio jamio je.“. I to nije bilo jučer, odnosno nije bilo prije 20 godina ili 10, to je bilo nedavno. Pazite dalje koja se praksa događa. Imate situaciju, to mi je kolega Maras ukazao na nju, kako je Fiolić, Sanaderov mesar dobio preko 50 milijuna kuna kredita koji također nisu vraćeni. Koje je bilo sredstvo osiguranja tog kredita? Logično je dame i gospodo iz HDZ-a da Fiolić nije dobio taj kredit zato jer je imamo dobar poslovni plan, već zato jer je bio povezan sa vašom organizacijom. Vi ćete možda reći ne on je izvrstan mesar, imao je dobar poslovni plan, ti Pernar nama podmećeš jer smo mi tebi opozicija, međutim ne govorim istinu. I pozivam vas ako želite replicirati poslije govora u ime kluba da replicirate. I sad što se događa u slučajevima kad se radi o više milijunskim prijevarama u koje su umočeni ljudi bilo da su izravno bliski vladajućem režimu u tom slučaju Fiolića HDZ-u, ili pak u slučaju EPH koliko sam ja shvatio kredit je odobren od doba HDZ-a a realiziran u doba SDP-a, tako mi se učinilo da je. Nakon dolaska na vlast SDP-a taj kredit dan. Ispravite me ako griješim. E sad o čemu se radi? U tim višemilijunskim prijevarama, višemilijunskim prijevarama nitko ne snosi odgovornosti, nitko. Međutim, vi ćete reći, tj. da samo objasnim što to znači, pokušajte zamisliti da ja Ivan Pernar svoj stan u Pavlanskom putu da ima već, u čijem je vlasništvu taj stan i da je na tom stanu već 6 hipoteka i da iznos duga već premašuje ne znam 8 puta ili 10 vrijednost mog stana. Da li bi meni HBOR prihvatio taj moj stan kao jamstvo za kredit od recimo milijun kuna za ne znam proizvodnju kemijskih, npr. karikiram, nebitno? Sigurno da ne bi. Rekli bi ta hipoteka vama nije dovoljna. Međutim, Ninoslavu Paviću ta hipoteka bila je itekako I sad što se događa? Te velike ribe koje su isisavale milijarde njima nitko ništa, a onda dolazimo u situaciju s poljoprivrednicima koji realno gledano su imali višestrukom manje kredite i koji su za razliku od Fiolića i Ninoslava Pavića dizali kredite ne s namjerom da prevare HBOR već s namjerom da te kredite vrate. Znači ovdje je bitna namjera, ti seljaci su dizali kredite s namjerom da ih vrate. Zalagali su svoju imovinu, i sad šta se događa? Od Fiolića i EPH danas Hanza Media naplatit se neće jedna kuna, a ti seljaci poljoprivrednici imaju blokirane račune, ovršene, prodaje im se kuća njihov jedini dom. Koje su to situacije dame i gospodo? Imamo situaciju takvu, imali smo u Dalmaciji zaboravio sam koji grad, Grgić se ja mislim čovjek prezivao, njemu je banka prodavala dom zbog tog HBOR-ovog kredita. Čovjek je kupio ribarsku brodicu. I sad što se događa, imamo sustav enormnog licemjerja, licemjerja u kojem bankar iz HBOR-a koji je odobrio kredit od 11,5 milijuna kuna EPH holdingu neće snositi nikakvu odgovornost, a policajac koji je uzeo 200 kuna mita vi ćete njega izbaciti na ulicu, odnosno dat ćete mu otkaz jer je uzeo mito od 200 kuna. A nitko se ne pita da li je taj policajac kojim slučajem i sam u kreditu i da li bi on mogao vraćati taj kredit koji ima, odnosno da li bi bio deložiran da ne iznuđuje mito od ljudi? Hoću reći da ja se zalažem za pravnu državu, zalažem se za to da se krediti vrate ali zahtijevam da se krene ne od policajca prometnog, već od ljudi koji vode HBOR. Zašto ti ljudi nisu u zatvoru sam Bog zna. Moja pretpostavka je slijedeća: imaju dovoljno novca i potkupili su sve koje je trebalo potkupiti. A policajac koji je uzeo 200 kuna mita koga je on mogao potkupiti? Nikoga. pošteni policajci, postoje pošteni policajci koji nisu uzeli mito kao policajac iz Rijeke koji je vidio ubojicu sestara Filipović i o tome javno progovorio i kad je nazvao dispečera u policijsku postaju poklopili su mu slušalicu. Zašto? On tvrdi zato jer je vidio sina od riječkog tajkuna i bliskog Sanaderovog prijatelja gospodin Ježića. Što se događa s tim policajcem poštenim? Dame i gospodo iz HDZ-a taj policajac dobio je otkaz. I ne samo da je dobio otkaz, nego je dobio i tužbu od strane tog sina od riječkog tajkuna Ježića gdje on traži odštetu zato jer je on progovorio o tome javno, a pri tom još i mene tuži za odštetu od 100 tisuća kuna. Zamislite koji je to apsurd dame i gospodo iz HDZ-a? Znači vi imate situaciju gdje se zakon prelama na sitnim ribama, na policajcu koji je uzeo 200 kuna mita ili pak na poštenom policajcu koji dobije otkaz i sudski spor, i što ako on sudski spor izgubi a ko vodi pravosuđe, pravosuđe vode isti oni ljudi koji skrivaju kriminal u HBOR-u, isti oni koji su Fioliću davali kredite, odnosno koji su štitili Fiolića kada je dobivao kredit i one koji su mu davali kredit. Znači mi u Hrvatskoj nemamo trodiobe vlasti dame i gospodo. Postoji jedna stranka koja kontrolira sve institucije vlasti i ta stranka po imenu HDZ je čak bila i osuđena na sudu za izvlačenje novca izravno iz državnih poduzeća. I što HDZ radi? Mijenja zakon i onda ta presuda pada na Ustavnom sudu iako je nesporno da se novac uzimao. Vi ćete reći hrvatsko pravosuđe, zašto govorom ovo sve? Govorim zato jer imate još gorih slučajeva. Imate slučajeve gdje u istom predmetu u istom predmetu sud osudi i oslobodi. Znači Čobanković je osuđen da je dao mito vašem predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu bivšem, a Sanader za isti taj predmet, isti sud njega oslobodi da je primio mito. Kako u istoj stvari nešto može biti ili ne bit? Znači ako sam ja Miri Bulju platio ručak, hipotetski iako nisam nikada, kako je moguće da taj ručak nije bio plaćen od strane mene Miri Bulju? Nikako. Znači, naše pravosuđe je koma, horor film. A zašto ovo govorim? Zato jer mi svakog dana, ja znam gospoda iz HDZ-a će reći ovo je povreda Poslovnika. A sada ću objasniti zašto sam morao skrenuti sa teme? Zato jer me svaki dan zovu ljudi koji se žale na korumpiranost institucija pod vašom kontrolom i kažu Pernar pomozi. Pernar u DORH-u su korumpirani, Pernar sudovi sude pristrano. I što ja da kažem tim ljudima? Oni traže sastanak sa mnom. Onda sam rekao, gospodo i dame, sve dok je HDZ na vlasti nema smisla ni potrebe da se ja vama nalazim, jer znam da se u pravosuđu neće ništa promijeniti. A zašto? Zato jer vaša stranka sustavno štiti i pokriva kriminal koji se događa u HBOR-u i sukladno time naravno da ćete glasat za prihvaćanje tog izvješća od HBOR-a, naravno. Pa vašim ljudima su davali te kredite koje oni ne vraćaju. Međutim, za razliku od utjecajnih i bogatih HDZ-ovaca i zaštitnika vašeg režima šta će bit sa siromašnim ljudima koji su se zbog vaše monetarne politike, zbog toga jer ste vi pretvorili HNB u mjenjačnicu, zbog toga jer ste vi novac Zakonom o Narodnoj banci definirali kao dug. Što je s tim ljudima koji neće moći vratit kredit? Ti ljudi bit će izbačeni na ulicu. I kad ću ja vašeg premijera Plenkovića danas sutra pitat ovdje zašto izbacuje te ljude na ulicu? Znate koji će mi odgovor on dati? Eh kaže gospodine Pernar, veli živimo u pravnoj državi, zakoni se moraju poštivati. Dame i gospodo, na kome vi pokazujete da zakoni funkcioniraju? Da u Hrvatskoj postoji pravne države, da postoji u Hrvatskoj institucija pravne države ti ljudi ne bi danas bili deložirani, a oni koji su pljačkali HBOR kao što pljačkaju i sve ostale državne institucije bili bi odavno u zatvoru. I iz tog razloga naravno, naravno da neću podržat ovo izvješće jer znam da na sličan način kako ste vi vodili HBOR na žalost vodio je i SDP, na žalost. I to je najveća tragedija u cijeloj priči. I onda jedni druge morate pokrivati. Meni kaže gospodin Maras, ja sam podnio kaznenu prijavu protiv toga čovjeka u HBOR-u koji je Fioliću dao kredit ali DORH ne reagira. Zašto DORH nije smio reagirati? A kaže meni Maras ja sam bio ministar gospodarstva. Zato jer DORH pokriva i HDZ i SDP. Vi pokrivate jedni druge međusobno, a na najmanjim i najslabijim ljudima kad se na njima pravno iživljavate onda kažete postoji pravna država i zakon se mora provoditi. Hvala. Hvala lijepa. Imamo povredu Poslovnika, uvaženi kolega Šipić. Izvolite. **Šipić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Povreda Poslovnika 232. gdje kaže govornik može govoriti isključivo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Gospodin Pernar cijelo jutro se priprema kvalitetno preko 7 modela i gdje osluškuje glas naroda od Trampa pa do Rusije i na ovaj način koristi govornicu. Dakle, 15 minuta govoriti nebuloze da moram tako reći i svaki put nebuloze vrijeđajući svoje kolege zastupnike o kojima pojma nema ni ko su, što su za većinu nas i odakle dolazimo i šta zastupamo. I onda koristiti ovako govornicu na ovako prizivan način, kao kauboj se objesiti za govornicom i na takav način sugerirati građanima da je kaubojština dozvoljena danas, pa možete reći i ono što nema veze argumentiranoj raspravi sa točnim podacima. Dakle, zadnji put sam vam replicirao i govorio da kada govorite o jednoj temi, da govorite odgovorno i istinito a ovdje ne pripremati se i ovako govoriti svaki put koristeći da napadnete što više HDZ kako ste rekli u „Otvorenom“ jer vam je to jedina draga tema, onda je to na žalost za našu Hrvatsku ne korak naprijed, nego korak natrag. A kad već govorite moralne predike onda pogledajte što ste radili u Živom zidu i toj kombinaciji. Jel' to prevara birača ili ne? kolega. Niste spomenuli koji je članak povrijeđen? … /Upadica Šipić: Rekao sam, 232./… Jeste, onda ništa. Ali u Saboru je govoriti i nebuloze, tako da ću ja dozvoliti da se govore i nebuloze. idemo dalje. Imamo prvu repliku. To je uvaženi kolega Ivan Mišić. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Pernar slušao sam vas u vašim izlaganjima i tu ima puno istine. Puno, puno ima istine, na žalost. Evo vidite i ovaj naš Sabor sa nekih 29 ljudi, možda sad ima 30, naše građanstvo treba odlučiti da li je to bilo dobro ili mi ovdje da kažemo šta nije bilo dobro. Ali vidimo da nas puno nema. Od 151 negdje 30 ljudi. Kome se dodjeljuju krediti HBOR-a banke? Malo prije je Panenić spomenuo 2 milijarde kuna nisu vraćene. 2 milijarde kuna nisu vraćene. To je dozvoljavao i HDZ i HNS i SDP. Znači, sve stranke koje su ovih 20 godina vladale su dozvolile podobnim privrednicima da dobiju podobne kredite i na kraju da ih ne moraju čak ni vratiti. postavlja pitanje šta mi to istina radimo u ovoj državi? Za 2000 kuna stavimo ovrhu, uhvatimo ga za noge, izbacimo iz kuće, za 2 milijarde kuna nikome se ništa neće desiti. A naši jadni tužni građani naši poljoprivrednici u Slavoniji koji su ovrhe dobili OPG-ovci koje su uništili, a ovdje se milijarde razbacuju na sve strane i niko ih ne vraća, da ne kažemo o 50 milijardi neplaćenih poreza, 8 milijardi koncesija i takvih sličnih stvari, pa normalno da mi kao država ne možemo funkcionirati. Saborski zastupnici neće doći, šta će, dobit će plaću sigurno. Pitamo privrednike da li može isplatiti svog radnika sljedeći mjesec zato što je sve propalo u državi. I ja sam privrednik pa to pitanje i sebi postavljam, borimo se za radnike da im damo plaće, a drugi žive kao

Da gospodine Mišić, postavlja se sada suštinsko pitanje, ako su tolike milijarde nenaplaćene postoje samo tri mogućnosti ili su ljudi iz HBOR-a korumpirani pa su davali kredite iako su sa ciljem da se oni ne vrate, politički podobnim ljudima, prvenstveno iz reda HDZ-a, ili druga mogućnost je da su ti pojedinci svi imali slučajno poslovne poteškoće. Ali sada ako se radi o tako velikom broju i tako velikom postotku dolazimo do treće mogućnosti, a treća mogućnost je da je financijski sustav korumpiran i da se krediti u biti ne mogu vratiti. Znači ako vidimo srazmjere koliko je kredita ne vraćenih vidimo da se ovdje ne može govoriti o odgovornosti pojedinca, već da postoje samo dvije mogućnosti ili kombinacija dviju mogućnosti, da su ljudi u HBOR-u korumpirani i da je monetarni sustav postavljen na način da su krediti tehnički neotplativi. Postavlja se pitanje, tko će za to odgovarati? Tko će odgovarati za ovu monetarnu politiku? Guverner Vujčić jer njemu čak ne možemo ni odbiti izvješće, gospoda iz HDZ-a sigurno neće kontroliraju sve institucije. Znate tko će odgovarati? Odgovarat će najbjedniji od najbjednijih, odgovarat će ljudi koji nas iz Živog zida zovu da ih deložiraju, ti ljudi će na kraju nastradati. I onda će isti mediji koje kontrolirate reći Živi zid nije nikome pomogao, Živi zid nije nikoga spasio, nemojte glasati za njih oni su vam demagozi, a mi smo vam pošteni ljudi, veliki domoljubi i vjerodostojni koji prije izbora govore da će zaštititi jedinu nekretninu od ovrhe, a nakon izbora tj. na dan kada samu Vladu sazivaju kreću sa svojim paklenim planom. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Gospodine Pernar, moramo ovdje zbog javnosti, ljudi koji nas slušaju reći, prvo rekli ste da sam ja nekoga u HBOR-u prijavio, nisam. Ali kada sam vidio neke nelogičnosti onda sam prijavio i htio sam da se istraže. Znači konkretno nisam nikoga prijavio, ali kada sam vidio da jedan od kredita koji ste spomenuli i koji je spomenuo prije i MOST, tražio sam da vidim kako je moguće da neko u mjesec dana od kada je podnio zahtjev dobije kredit od skoro 60 milijuna kuna i da se taj kredit ne vrati. Pa to je normalno, da čovjek koji je u nadzornom odboru kada vidi tako nešto zahtjeva to pitanje. I onda sam svašta vidio, ali pošto sam u obvezi čuvanja službene tajne neću vam to sada ispričati, ali te sve informacije ima i Državno odvjetništvo. Tako da to moj posao kasnije i istrage i provjere nije nego njihov. I s te strane se ne slažem s vama što su se takve stvari dešavale dok je SDP bio na vlasti odnosno dok sam ja bio član nadzornog odbora jer evo ja ću vam reći rekli ste EPH-a. EPH je odobren 2011. godine i kredit, ne znam kada je točno isplaćen u dan jer ne radim u tehničkoj službi HBOR-a, ali odobren je 2011. godine dok je HDZ bio na vlasti. Imali smo još jedan takav zahtjev, ak se sjećate 21. stoljeća i digitalnih medicinskih servisa, koja je završila u stečaju imali smo također takav zahtjev na nadzornom odboru za 30 milijuna kuna. Nisam htio da to ide i ja sam taj kredit zaustavio jer mi je bilo čudno. Znači takve stvari se za vrijeme mandata SDP-a nisu dešavale i molim vas da onda to ne izjednačavate. Nije to isto. Znači kada neko na ovaj način dijeli ko što se dijelilo i na

svi znamo da su razmjeri kriminala koje je provodio HDZ asimetrični u odnosu na ono što je radio SDP, na kraju krajeva zato i HDZ-u suđeno kao kao kako bi to rekao udruženom zločinačkom pothvatu za pljačku države. Međutim što se dogodilo? Pravosuđe, presude su pale, a svjedoci koji su svjedočili da su davali novac, kojisu svjedočili da su potpisivali isplatnice iz crnih fondova oni su preko noći dobili amneziju, zaboravila je blagajnica i računovođa kome je davalo i šta se radilo. Odjedanput svi svjedoci na ponovljenom suđenju, njihovi iskazi više ne vrijede, sada je HDZ na vlasti. I šta se događa? Naravno gospodo iz HDZ-a da vi nećete biti osuđeni, naravno. Zato ćete uvijek mahati pričama o pravnoj državi i poštivanju institucija, a Pernar koji kaže to što vi radite je farsa, to je licemjerje. Vi ćete reći Pernar ne poštuje pravnu državu. Dame i gospodo iz HDZ-a, to što DORH radi, što selektivno gospodine Maras se bavi samo članovima opozicije, a one u redovima vlasti iz HDZ-a ne dira, ne dotiče i štiti ih, to je gospodine Maras nešto što se pod hitno treba promijeniti nakon idućih parlamentarnih izbora. Hvala. Hvala i vama ali ja bih podsjetio ipak da je mnogo dužnosnika koji su bili iz redova HDZ-a isto tako bilo predmet obrada, to se sjećamo. Tako da nisu baš točni ti podaci, kao što nije točno optuživati HDZ za kontrolu svih institucija jer HDZ nije bio na vlasti dugo dugo godina. Pa se sjećamo i izjava bivšeg ministra financija Linića o radu HBOR-a. Ima razno raznih informacija pa bih vas molio da ih onda objektivno barem stavite u istu košaru. Hvala vam lijepo. Prelazimo sada na pojedinačnu raspravu. Idući je kolega Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa ja sam sudionik dosta više tih rasprave o izvješćima HBOR-a, uvijek su one uvijek su one bile dinamične, ne s puno prijava ali uglavnom uvijek je to bio sraz opozicije i pozicije ovisno o vremenu kada su se rasprave događale. Ono što mogu reći i moje presije u proteklih 10-ak dana, naslušali smo se dosta rasprava o dvije banke, jedna HNB, druga evo danas, HBOR, uz to smo slušali i opservacije o poslovnim bankama koje su u stranom vlasništvu i mislim da se sve može sažeti u možda jednu rečenicu koju sam onako složio. Banke u stranom vlasništvu nam nisu dobre jer nisu u našem vlasništvu a ove koje su u našem vlasništvu ili direktno ili indirektno se s njima nešto radi nisu dobre jer su u našem vlasništvu. Tako da u cjelokupnom sustavu ne valja nam apsolutno ništa. I to je dozvoljeno i Sabor je arena u kojoj se može izgovarati svakakve tvrdnje pa i takve koje se na kraju uobličuju u jednu takvu tvrdnju barem za mene. Što se tiče HBOR-a jasno pokazuju prihodi 2013. 988 milijuna, 2015. 927 milijuna, rashodi 2013. 799 milijuna kuna, rashodi 2015. 721 milijun kuna. Znači da smo u 2015. slabije bili nego u 2013. barem u tim segmentima. Prihodi od kamata manji su 2015., veći 2013. Broj zaposlenih 342, od toga 295 visokoobrazovanih, vjerujem da rade svoj posao odgovorno onako kako to struka nalaže i nisam pobornik raznih teorija urote ili nekakvih drugih koje se ovdje često mogu čuti. Žene čine 68% i mislimo da je tamo ravnopravnost spolova učinila svoje. Što se tiče kreditnih plasmana, ja sam vidio u ovom izvješću samo nekoliko koji su navedeni pojedinačno kao nešto što je bilo dobro u 2015. godini, to je prije svega izvoznici da se evo kreditira jedan brod, kruzer, najveći jedrenjak kojeg je vlasnik neka firma u Monaku a gradi se u našem Brodosplitu. Zatim, izgradnja dalekovoda između Albanije i Kosova kojeg opet radi neka naša firma. Pa se navode i ulaganja u zračnu luku Dubrovnik, izgradnju bolnice u Puli. Mislim da su to dobri primjeri. Na kraju ću reći zašto mislim da je opravdana zahtjevi gospodina Lovrinovića upravo povezujući to s ovime što ste naveli naveli u smislu popisa onih kojih se kreditira u toku neke godine. Ako smijemo mislim znati za ove, bilo bi dobro da možemo znati i u jednom redoslijedu i za sve ostale ako se to neće podvesti pod bankarsku tajnu. Što se tiče kluba HDZ-a rekli smo jasno da prihvaćamo ovo izvješće, ono je uvijek do sada bilo prihvaćeno u Hrvatskom saboru. SDP mi je danas malo bio drugačiji, ali ja njih razumijem, oni su unutarstranačkom procesu, biraju svoje vrijeme ili politike koje žele u budućnosti provoditi i bilo je dosta povika od bivšeg ministra na sadašnjeg predsjednika uprave kojeg je upravo SDP postavio u smislu što bi HBOR trebao raditi i kako bi HBOR trebao izgledati. HBOR kao institucija, kao državna banka gradi se punih 25 godina i ne bih olako prelazio preko nekih tvrdnji koje su ovdje danas izrečene jer 23 godine je ipak neko vrijeme u kojem su se institucije izgradile. Ona je svoju svrhu opravdala ili nije ali brojka jasno kaže da je …/Govornik se ne razumije./… 52 tisuće i 976 kredita ukupne vrijednosti 147 milijardi to nije beznačajan iznos za jednu državnu banku. I bilo je kažem godina kada je to išlo bolje, bilo je godina kada je to išlo slabije. Ali općenito reći da to sve ništa ne valja, da je sve korumpirano i sve je loše, mislim da su preolake tvrdnje. Ja osobno ne vjerujem u teorije urote, u teorije zavjere kao rješenje nekih kompleksnih pitanja koje se pod nas ili pred nas stavljaju. Ali mogu te teorije, kažem kao i u ovoj sabornici izgledati …/Govornik primamljive, lako ih je čuti, pa čak i u njih povjerovati ako se gleda samo određene segmente. Što se tiče kreditiranja u 2015. 2285 kredita, 7,8 milijardi. Od 100 milijuna posuđenih izvana od stranih i financijskih institucija 50 je išlo za zračnu luku Dubrovnik i bolnicu u Puli, 50 za programiranje izvoznika ako sam dobro vidio i to je ono što nam treba, treba nam i dobra zračna luka Dubrovnik, treba nam i bolnica u Puli a trebaju nam i izvoznici koji zapošljavaju. Ono što ću sada reći, mislim da je dobro da je u 2015. došlo do konsolidacije u upravljačkom dijelu, znači u strukturi

Znamo da je tada došlo do određenog razračunavanja unutar jedne političke opcije koja je obnašala vlast i smijenjene su kao i do tada 20-godišnji direktor uprave gospodin Kovačev. Poslije njega došao je drugi direktor koji je bio svega 9 mjeseci tamo, gospodin Kristijan a onda gospodin Tomašević kao treći koji je to valjda morao smiriti jer su počele izlaziti afere. Mislim da, evo čuli smo danas neka izlaganja ono što je obilježilo 2014. godinu svakako je bila afera Šegon koja je gotovo dobro protresla tada vladajuću strukturu. Radilo se o tome da je jedan pomoćnik ministra očito iskoristio svoje mogućnosti kako je to tada u medijima izvedeno ili javno objavljeno i dobio nešto što nije smio možda dobiti ili nije imao pravo dobiti. Povukao se sukob interesa i sve ostalo što je jedna takva afera mogla izroditi. Tako da mislim da bez obzira na sve to i to što se događalo unutar neke političke opcije i smjene samog ministra financija radi toga znači da je to bila jedna jezgra ulaska policije ulaska policije u HBOR da se iznose dokumenti iz takve jedne institucije govori da smo pravna država, da se ima postupati po događaju i da nakon toga mi rezultate vidjeli možda neke nismo, jer znamo koje su bile odluke od povjerenstva pa nadalje, smijenjen ministar, došao je novi ali se sustav ustabilio i vidimo rezultate. Ono što ja osobno očekujem da u slijedećem razdoblju koje je ispred nas možda kroz dva projekta koje je HDZ jasno zagovarao u svojoj kampanji projekt Slavonija i projekt Dalmacija po uzoru na neke projekte koji su se nekada putem politike, kroz ministarstva osmišljavali, ponovno nešto u tom smislu pokrene. Nije loše sjetiti se jednog programa Poticaja za uspjeh gdje su se izgradili deseci malih obiteljskih hotela koji su danas ajmo reći nositelji kvalitete u hrvatskom turizmu. Pa smo imali izgradnju ribarske flote uz pomoć nekoliko ministarstava i subvenciju tih ministarstava. Taj program je završio ja mislim sa 2014. godinom. Tako da očekujem da kroz ova dva projekta HBOR bude ta institucija koja će i dalje pomagati da se određeni projekti dovedu svrsi i svi zajedno pomognu u zapošljavanju tj. razvoju određenih djelatnosti po područjima od Slavonije do Dalmacije. Ono što bih volio da se ujednače kriteriji redimo na potpomognutim područjima jer vi danas s obzirom na neke djelatnosti koje HBOR kreditira možete dobiti dvije različite kamate a na istom ste otoku. Ako se bavite turizmom i hoćete na Rabu izgraditi ili obnoviti hotel dobit ćete kamatu ja mislim 2%, ako se bavite linijskim prijevozom ili izgradite trajekt koji treba sve te dovesti do tog otoka onda ćete dobiti veću kamatu ili nešto više 4% ili 5%. bi tu kroz neke normative ili kroz drugačije odluke same uprave ipak trebalo to izjednačiti jer mislim da je i svaka firma na otoku ili poduzeće veće ili manje na otoku i treba ga jednako potpomagati. To je moje mišljenje bez obzira na djelatnost s kojom se on bavi. I ono što sam rekao na početku, znači što je već kolega Lovrinović spomenuo vidjeli smo dobre primjere koje ste sami naveli čak i u slikama i brojkama, poduzeća tj. firmi koje ste u smislu izvoza kreditirali u 2015. godini pa bi bilo dobro da imamo i sve ostale da ne budemo mi ovdje istražitelji i da mi ne lovimo one koji su u mutnome nešto uhvatili ili nisu, ali da znamo, kad znamo za ove dobre, da znamo za svih što je to HBOR radio, kome su sredstva pasirana da ne razmišljamo kojih je to 100 firmi i 6 milijardi nenaplativog duga a stalno se sve gleda prema nama a možda su svi s one lijeve strane ili negdje u okolici. Tako da i mi budemo svjesni što se iza svega toga krije. Evo hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Imamo tri replike. Prva replika je uvaženi kolega Miro Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kolega Boriću u jednom djelu rasprave spomenuli ste kako HBOR vodi brigu o zastupljenosti spolova, o broju zaposlenih, međutim ovo izvješće je puno bitnije čemu služi

Zasigurno nije dovoljno samo otvoriti tvrtku mjesec dana prije, biti djevojka od brata premijera i dobiti recimo nešto manje od 2 milijuna kuna ili biti od premijera mesar, tu nekakav pomoćnik i dobiti brojne milijune kuna. Znači da je to bila u određenim fazama i u određenim praonica para u određenim predmetima odakle se izvlačio ogroman novac po političkoj podobnosti ili rodbinskoj podobnosti šta je eklatantno i šta podsjeća stvarno na vjetroelektrane iz prethodne Vlade što se je događalo. Prema tome, nije to baš sve tako bajno, nije krasno

pogoduje se političkim elitama, njihovim članovima, stranačkim, rodbinskim i kumskim vezama. To je iz nebrojenih primjera koji su dosada nabrojani. Hvala Odgovor na repliku uvaženi kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bulj ja sam naveo samo strukturu zaposlenih, ona je takva i ona nije najvažnija u cijeloj ovoj priči. Ali rekao sam i to da ne sumnjam u stručnost tih ljudi jer su visokoobrazovani i onaj ljudski moment da li je netko nešto napravio izvan sustava i nešto nekome u korist napravio zato jer je politički podoban ili nepodoban to je na području nekih drugih institucija koje se s time trebaju baviti. A mi olako ovdje svi posežemo za sudovima, presudama, optužnicama, pa i sami između sebe od nekih kolega olako izričemo lake nekakve optužbe od zločinaca, kriminalaca itd. I sve to stvara jednu sliku pa i ovoj banci o kojoj danas govorimo. Da je bilo očito nekakvih zlouporaba bilo je. Što tražimo? Tražimo popis koji će izaći pa će biti javan, biti će na webu ili negdje dalje a onda postoje oni koji se s time mogu pozabaviti pa nek se vidi tko šta radi. Ja nemam ništa protiv toga, to je naša banka i s njome možemo upravljati kažem onako kao mislimo da je najbolje. Međutim, nisam a priori protiv toga da imamo lov na vještice zato jer je neki segment ili neki službenik ili netko unutar sustava napravio možda nešto što nije trebao pa su onda i svi ostali koji su koristili usluge takve banke u istom režimu. Ja mislim da to nije tako i pojedinačni problemi uvijek su izašli vani kao afere, kao određeni problemi, kao ljudi pojedinci i o njima se raspravlja. Zasigurno možda ih ima i sad, vidjet će i pokazat će se vrijeme ispred nas što se događalo posebno u dijelu kojeg ste vi spomenuli onih odluka Vlade u zadnjem dijelu kada već te odluke možda i nisu trebali donositi a koje će pasti na teret poreznih obveznika. To će pokazati vrijeme. Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Evo uvaženi kolega Borić, naravno da nije svijet crno-bijeli, ja nisam u svom izlaganju tako ni rekao. Naveo sam i neke stvari koje su dobre, ali sam istaknuo prije svega ono instituciju da mi nju moramo repozicionirati. HBOR nije više ono iz '92. godine. Ovdje je indikativno to da stranke koje su bile na vlasti, imale svoje uprave da su danas bezrezervno podržale ovaj izvještaj. Upravo su te iste stranke podržale izvještaj Hrvatske narodne banke prošli tjedan. Dakle, u ovoj zemlji se nešto, ključne stvari ne mijenjaju. Mi moramo odgovoriti na pitanje zašto je to tako. ću se osvrnuti na dio koji ste rekli da vam postavim pitanje, a evo i ovdje sa desne strane SDP, HDZ prebacujete lopticu jedni drugima. Pa dobro, prođe 4 godine, Ode HDZ-ova uprava, dođe SDP-ova. Pa zašto vi jedni drugima niste objavili taj za javnost znači popis kredita. To mora biti javno, to je proračunski novac. Ja sam zaboravio ovdje naglasiti u izlaganju do sada je od '92. do danas uplaćeno 6 i pol milijardi kuna proračunskog novca da bi se mogla financirati, odnosno odobravati kredite Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Pa ako ste vi, vi ste rekli nećete lov na vještice da jedni drugima objavljujete što je tko radio, pa možda bi ovo dobra prilika za građane da konačno se dogovori HDZ, SDP u kojoj mjeri za ove 2 milijarde kuna nenaplaćenih potraživanja tko je odgovoran. Ali mi moramo odgovoriti na to pitanje. Zanima nas kao građane, a ne prihvatit će se izvještaj, završit će ova sjednica, nastavit će se sve kako se radi gospodo 2 milijarde su užasno veliki novac. U njima se ova zemlja može plivat, to je monetarna kiša. Netko za to mora podnijeti račun. Pa evo recite molim vas, odgovorite konačno na ovo pitanje lijevo ili desno kako stoje stvari. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi kolega Borić. Hvala lijepo. Kolega Lovrinović, niste me dobro slušali. Ja sam rekao ja ne želim da ovaj Sabor bude onaj koji pokreće lov na vještice u smislu da mi sami kao osobe, pojedinci imamo pravo reći taj i taj je uzeo toliko bez ikakve odgovornosti ili bez mogućnosti da te netko uopće tuži s obzirom da na ovoj govornici što god je izrečeno je izrečeno i nitko te ne može pozvati na odgovornost pa čujemo sve i svašta posebno iz jednog kluba gdje se imenom i prezimenom zaista prozivaju ljudi. Ja ne znam da li je to tako ili nije, od kud ću ja to znati? Ali ako ste vi rekli da treba popis, pa to je već bilo kroz nekoliko rasprava. SDP je imao tu priliku. Poslije toga je postavio svoje uprave tri, znači dvije pardon. Smijenio je gospodina Kovačeva koji je tamo bio 20 godina i gradio je taj sustav i mislim da je jako dobro upravljao s tim sustavom. Zašto je smijenjen? Ne znam. 2014. je kažem bila turbulentna godina i afera Šegon je u potpunosti razmrdala odnose unutar te banke. I danas imamo 2016. godinu, uprava je iz 2015. i vidjet ćemo što će pokazati buduće vrijeme. Ja očekujem evo za sljedeće vrijeme da li će nova uprava to nama dati. Pa evo možda ja ne želim osobno, da li će to biti moguće ne znam da se nitko ne pozove na to je bankarska tajna pa mi ne smijemo. Zato sam rekao da postoje svijetli primjeri koji su ovdje navedeni kao nešto što je dobro kreditirati, pa ako smijemo te zašto ne bi znali i ove ostale. Što bih ja nekoga štitio zato što je uzeo kao gospodarstvenik kredit, propao i nikome ništa. A građani za nekoliko tisuća kuna mora ostati bez svoje imovine. Ali ja o tome govorim već nekoliko godina. Zašto smo ušli u taj sustav da je gospodarstveniku dozvoljeno sve, a privatnoj osobi sa 7 jamstava i hipotekom ništa. To je pitanje o kojem ćemo sigurno i dalje raspravljati, ali u smislu da nađemo neko rješenje koje će zadovoljiti a da ne budemo mi ti koji lovimo te vještice i stalno izmišljamo pojedince koje treba pribiti na stup srama ili stup javnosti i onda ih u ovom Domu raščerečiti bez da imaju pravo i sami nešto odgovoriti. Evo protiv toga sam od početka u ovom Saboru. I treća replika, uvaženi kolega Stevo Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Kolega Boriću, ja se slažem s vama da sve mora biti objavljeno, ništa ne smije biti zatajeno. Zašto bi neke strukture hrvatskoga društva morale imenom i prezimenom odgovarati za svoja djela ili nedjela posebice kad vidimo kako hrvatski branitelji koje može se prozivati, razvlačiti, suditi po 20 puta po svim vijestima ih vrtit po novinama, vrijeđati njihove obitelji i njih same. Pa isto tako moram i odgovoriti na ovo danas o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj koja je izgleda bila špar kasica prasica za određene ljude iz vlasti. Isto tako morat ću i sjetit se gospodina Bulja, nije mi bilo teško kao Pernar da i ja odem malo na Google, da proguglam, pa da vidim nešta. Pa isto tako ovdje piše nije lov na vještice, nije lustracija, ali piše Večernji list otkriva samo dva mjeseca nakon dolaska Zorana Milanovića za premijera tvrtka supruge njegova brata Krešimira Milanovića, žao mi je što moram reći ime piše tamo tako Miglu autobraone dobivala je 250000 eura kredita od HBOR-a. Tvrtka je osnovana u travnju 2011. nepunu godinu kasnije dobila je kredit sa 4,4% kamata, rok otplate 7 godina i 9 mjeseci. Ja ne znam šta bi neki hrvatski poduzetnik dao za ovakve kamate ili za ovakav kredit, jer ja sam digao kredit nedavno jako velik sa 9% kamata. Pa ja bih dao ne znam šta, koji glas za ovo samo da mi date malo manju samo kamatu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Culej, pa zato se ja malo i čudim sa naše druge strane danas slušamo o pričamo, evo gospodin Maras iznosi jedan primjer i on je zaboravio sve ove svoje koje su bile kažem temelj toga da se u 2014. temeljito zatrese Hrvatska banka za obnovu i razvoj. I sada slušamo ovo, kao što danima čitamo u medijima, ne znam, neko je nekome dao petsto eura da šuti tjedno za troškove i sto tisuća kao nagradu za kraj jer si vidio nešto što nisi smio. I svi smo mi kriminalci, svi su to neki pošteni ljudi i svi mi trebamo ovdje šutjeti i to sve gledati i nije problem. budimo ti koji smo na tragu onoga što smo i ponudili kroz premijera koji je rekao hoću uključivost, hoću svih da vas čujem da surađujemo da iznalazimo najbolja rješenja, da prijeđemo preko nekih stvari koje su nas određivale u prethodnom vremenu. I drago mi je evo da je recimo ideologija možda u jednom velikom dijelu iščezla iz ove sabornice i da razgovaramo o nekim stvarima koje su stručne, bit života danas čovjeka u Hrvatskoj i koje nas trebaju interesirati kao one koji su izabrani da o tome misle. Imat ćemo poreznu reformu vrlo brzo na raspravi, evo vidimo uvodna izlaganja su negativna, ali saslušajmo da vidimo što će se to zaista događati. I osuđivati ovu Vladu koja je tek počela nakon dvadeset dana samo zato što je počela i kriva je za sve, mislim da nije korektno, ali je dozvoljeno. I bit će vremena ispred nas, nadam se cijeli mandat, da raščistimo sve neke naše nedoumice i da raščistimo tko je šta radio ili nije. Ali temelj u svemu nam mora biti da da uvažavamo institucije kao i državu koja se gradi 25 godina kao i HBOR koji se gradio i da olako ne izgovaramo neke tvrdnje koje zaista znaju biti uvredljive i vrijeđaju zdravu pamet hrvatskog građanina, bez obzira s koje strane dolazili, a nemamo mogućnosti da nam netko s te druge strane odgovori jel su takve poslovničke mogućnosti ili ti nisu baš nazočni u ovoj sabornici. Mislim da ćemo kroz vrijeme ipak krenuti u boljem smjeru. ćemo gdje će završiti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Borić. Hvala vam lijepa. Evo sada ćemo uvažene kolegice i kolege napraviti stanku do 15,00 sati. Prva pojedinačna rasprava je uvaženog kolege Gordana Marasa. Hvala vam lijepo.